**Petrov, Božo (MOST)** Nastavljamo sa dnevnim redom. Prva točka je: – Prijedlog zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu, prvo čitanje, P.Z.E. br. 70. Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske na temelju članaka 85. Ustava Republike Hrvatske, članak 172. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Materijal je dostavljen otpremom Sabora.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 Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Tomislav Mihotić, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture. Izvolite. na glasovanje sljedeći Zaključak: „Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu.“. Važeći zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu sadrži odredbe o radnom vremenu i obveznim odmorima mobilnih radnika i vozača u cestovnom prijevozu, vremenu vožnje, stankama i razdobljima odmora vozača koji obavljaju cestovni prijevoz tereta i putnika, tahografima, uvjetima i postupcima kontrole nadležnih tijela, službenim evidencijama te prekršajne odredbe. Navedeni zakon usklađen je sa odredbama sekundarnih izvora prava Europske unije. Nacrtom prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama zakona koji se predlaže postiže se daljnje usklađivanje sa pravnom stečevinom Europske unije u području socijalnih uvjeta za mobilne radnike u obavljanju djelatnosti cestovnog prijevoza. Obzirom na činjenicu da je Europska komisija donijela uredbe komisije 2016. 403 uredbe od 18. ožujka 2016. godine koji se utvrđuje zajednički popis kategorija, vrsta i stupnjeva težine teških povreda, pravila u javnom cestovnom prijevozu a koja se počinje primjenjivati od 1. siječnja 2017. godine. Nužno je u važećem zakonu izmijeniti prekršajne odredbe na način kako je to propisano u navedenoj uredbi. Iz tog razloga ovim prijedlogom zakona predlaže se novo razvrstavanje povreda pravila prema težini povrede u najteže povrede, vrlo teške povrede, teške povrede i manje povrede te se na taj način predlažu prekršaji, te određuju visine novčanih kazni. Do sada je to bilo definirano u tri kategorije, ovdje se definira u 4 kategorije po težini povrede. Predloženim izmjenama zakona dopunjuju se uvjeti koje prema sada važećem zakonu mora ispunjavati radionica za tahografe, za dobivanje dozvole za obavljanje poslova ugradnje i ispitivanja, provjere i pregleda tahografa te popravak i demontažu tahografa. Ministarstvo je u postupcima izdavanja dozvola za rad radionica utvrdilo da je pored propisanih uvjeta zakonom a radi obavljanja poslova na siguran i pouzdan način potrebno dopuniti odredbu zakona s novim uvjetima koje mora ispunjavati radionica za ugradnju, provjeru te popravak tahografa i to da radionice moraju imati stazu ili ispitne valjke, kanal ili navoz te pristup internetu sa korištenjem aplikacije koja omogućava stalni nadzor nad radom radionice za tahografe. Te se predlažu i novi dodatni razlozi za ukidanje dozvole za rad, radionice za tahografe. Ministarstvo može ukinuti dozvolu za rad ukoliko radionica prikriva, taji, ili uništava podatke na tahografu ili podešava kalibracijske parametre, utječe na pogrešno mjerenje sata rada vozača ili lažnu kalibraciju. Za provedbu ovog zakona nije potrebno osigurati sredstva u državnom proračunu. Zahvaljujem gospodinu Mihotiću. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ako ne otvaram raspravu. Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e prijavio se za sudjelovanje u raspravi. Zastupnik Branimir Bunjac, izvolite. Hvala lijepo predsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege. Pred nama se danas nalazi zakon kojim se regulira cestovni prijevoz. I na samom uvodu ove rasprave potrebno je istaknuti dakle da će se ovim zakonom rješavati sudbina mnogih zaposlenika u RH i njihovih obitelji jer u RH trenutno trenutno postoji oko 28 tisuća vozila, isto toliko vozača otprilike i da naravno uz svo ostalo pripadajuće osoblje koje radi u prijevozničkim tvrtkama. Ovo pitanje važno je iz razloga jer trenutno cestovni prijevoz u Hrvatskoj ne funkcionira dobro. Vidimo da vozači masovno napuštaju zemlju, odlaze u inozemstvo raditi pod povoljnijim uvjetima a istovremeno je Vlada donijela kvotu o uvozu stranih vozača. Mi sad imamo pred sobom danas zakon koji se uglavnom bavi prekršajnim odredbama, koji se bavi nekim tehničkim stvarima, koji se bavi radnim vremenom, ali koji u biti neće riješiti probleme koji muče naše cestovne prijevoznike. Recimo ovaj zakon, odnosno cestovni prijevoz mogao bi se riješiti na način da se donese Zakon o suzbijanju nelojalne konkurencije kakav već postoji u Austriji, u Italiji, u Francuskoj, Njemačkoj i Belgiji. To znači da se ne bi dozvoljavalo stranim prijevoznicima da u Hrvatskoj posluju ispod cijene. Također bilo bi dobro da je ovaj zakon predvidio, a koliko sam uspio proučiti nije rješavanje pitanja tehničkih pregleda, registracije i homologacije vozila koji su najskuplji, čiji troškovi su u Hrvatskoj najskuplji u čitavoj Europi, pazite u čitavoj Europi. Znači za tehnički pregled vozila bez osiguranja u Sloveniji se primjerice plaća 97 eura, u Njemačkoj 130 eura, a u Hrvatskoj 578 eura. Uz sve to postoje i parafiskalni nameti koji guše cestovni prijevoz. Među njima su, dakle izdavanje potvrde o suglasnosti tipa vozila i naknada u postupku pojedinačno pregledanog vozila, a također evo danas spomenuta HRT pristojba koja se mora platiti na svako vozilo koje sudjeluje u prometu. I sad zamislite situaciju da neka tvrtka ima 50 kamiona mora 50 puta 80 kuna platiti svaki mjesec, a većina tih kamiona nalazi se u inozemstvu gdje se HRT program uopće ne može gledati, niti slušati radio. radio. EU između ostaloga nema preventivne preglede, a Hrvatska ih ima. Dalje, pregledi vozila provode se, tehnički pregledi svake dvije ili tri godine, a kod nas se moraju provoditi svake godine. I normalno je da cestovni prijevoznici u ovakvim uvjetima ne mogu normalno poslovati i normalno je da cestovni prijevoznici posebno vozači odlaze tražiti tražiti bolju sreću u inozemstvu što ima katastrofalne posljedice ne samo po hrvatsko gospodarstvo, nego i na ovu često spominjanu lošu demografsku sliku jer se obitelji neminovno razdvajaju. Majke s djecom ostaju u Hrvatskoj, a očevi borave u inozemstvu često i više nego što se nalazi u Domovini. I sad naravno ključno pitanje. Kako je dakle moguće da je ovaj problem nastao a da ga mi ne rješavamo, nego evo recimo bavimo se visinom troška za prolazak kroz crveno svjetlo na primjer koji je iskreno rečeno prema ovomu zakonu koji je Vlada predložila definitivno su previsoke te prekršajne odredbe. Pa ključ je u tome da je netko dozvolio u ovoj zemlji da se uspostavi monopol nad stvarima koje sam upravo spominjao, da se jedna tvrtka sa javnim ovlastima da u ruke privatnicima koji su povezani sa politikom. A ta tvrtka zove se Centar za vozila koji godišnje uprihodi između 400 i 500 milijuna kuna, koji ima fiktivne vlasnike, a stvarni vlasnici su iz redova jedne stranke koja, dakle između ostaloga puni privatne džepove na račun MUP-a i državnoga proračuna. Vlasnička struktura Centra za vozila ide do samoga državnoga vrha. I to je tema o kojoj bih između ostaloga danas, jer je idealna prilika, dakle cestovni prijevoz trebao progovoriti tko je i zašto dozvolio da jedna jedina tvrtka ima monopol nad čitavim tržištem i da praktički uništava hrvatski cestovni prijevoz.

Kada je to počelo? Koje godine? Tko štiti te ljude? Kako se oni zovu i ima li ova Vlada hrabrosti konačno krenuti u raščišćavanje takvoga žalosnoga stanja? Eto toliko od mene za početak rasprave. Hvala lijepa. **Petrov, Božo (MOST)** Zahvaljujem zastupniku Bunjcu. Prvi zastupnik koji se javio za repliku jest Miro Bulj. Izvolite. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Kolega Bunjac, spomenuli ste Centar za vozila, za monopol i da vi znate vlasnike i da je to kriminalna organizacija, tj. hobotnica. I zaista sa ovoga mjesta, ako su ti podaci točni, ja dajem i vama podršku, ako je to kriminalna organizacija da sve institucije MUP, DORH da odmah utvrde tko je vlasnik, tko sisa pare iz proračuna na štetu naših građana i da to ova Vlada gospodine tajniče odmah zaustavi i da provjeri zajedno sa svim institucijama isti trenutak ako je ovo istina, vjerujem da je kolega Bunjac provjerene informacije kazao i to potvrđujem. Inače rekli ste da bi tehnički pregledi su najskuplji u Hrvatskoj i da to raseljava članove obitelji, tj. da udaljava, jedan od tih razloga je i tehnički pregled pa dobro bi bilo da u Hrvatskoj kad iđemo spuštat te cijene pa da budem jel' vi iz Živog zida često predlažete to trebalo, pa neka budu besplatno tehnički pregled u Hrvatskoj, kada se u EU plaćaju pa možda zaustavimo taj trend, bilo bi najbolje da se ne plaća. Još jednom ponavljam, da je ovo ozbiljna stvar što ste kazali da je Centar za vozila ima monopol i da je to kriminalna organizacija, visoko upletena u politiku i da se to treba hitno riješiti. I s ovoga mjesta mi u Saboru trebamo zatražiti hitno izvješće MUP, vas iz Ministarstva vas iz Ministarstva prometa i hrvatske Vlade, izvršne, DORH-a i USKOK-a da se pod hitno zaustavi ako je ovo činjenica da se hitno ovo spriječi i zaustavi i da se pritvore tj. da se osude oni koji su to zlo napravili. Hvala lijepo. Hvala zastupniku Bulju. Odgovor na repliku zastupnik Bunjac. **Bunjac, Branimir (Živi zid)** Hvala lijepa. Kolega Bulj, drago mi je da ste mi izrazili podršku, ali me čudi da ste vi tek sada iz mojih usta čuli što se radi u Centru za vozila i kakav je problem hrvatskoga cestovnoga prijevoza. Vi to vrlo dobro znate. Nemojte sada obmanjivati javnost i reći da ste to prvi puta čuli. Itekako vi dobro znate o čemu se radi, itekako vi dobro znate tko stoji iza toga. Protiv vas je između ostaloga djelomično možda iz toga razloga podignuta tužba i imate moć, imate pristup informacijama i riješite taj problem. A na ovakav način se rugati cestovnim prijevoznicima pa reći da će od sada u Hrvatskoj sve biti besplatno, pa oni vas upravo sada slučaju, gledaju vas, slušaju vaše riječi. Zar vi zbilja mislite da cestovni prijevoznici traže nešto što je neostvarivo? Zar vi zbilja mislite da cestovni prijevoznici traže nešto što je nepravedno? Zar vi doista ne poznajte nijednu obitelj u kojoj je otaca ili suprug vozač? Pitajte bilo koga, evo zaustavite prvog vozača na ulici. I znate o čemu govorim, nemojte karikirati, nemojte se izrugivati, nemojte pričati da će biti tehničke registracije i sve ostalo besplatno jer na taj način duboko vrijeđate jednu veliku populaciju hrvatskih građana. Razgovarajte u ovom Saboru ozbiljno i dosljedno i znate o čemu se radi, pa prema tome mislim da ovakav vaš nastup u biti više govori o vama, nego o meni. Hvala lijepo. Zastupnik Bulj javio se za povredu Poslovnika. **Bulj, Miro (MOST)** Povreda Poslovnika članak 238. pod stavkom 5. omalovažavanje ili vrijeđanje drugih zastupnika. Kolega Bunjac je samo dobio u jednom trenutku od mene potporu, u jednom trenutku je rekao da ja trebam nešto znati i ja još … što trebam znati i on na taj način hoće da se stavi svojim nastupom

Hvala lijepa. Gospodin Bunjac je na svoj način objasnio, gospodin Bunjac vas nije vrijeđao. Možda je docirao, ali to je njegovo pravo u odgovoru na repliku koje pravo možete i vi iskoristiti i svi drugi zastupnici. Zastupnik Josip Borić javio se za repliku. **Borić, Kolega Bunjac, referiram se na vaš dio u kojem ste utvrdili sljedeće, znači cestovni prijevoz u Hrvatsko u problemima, odlaze vozači, Vlada se bavi samo prekršajnim odredbama. Smatram da to nije točno, to je u dijelu vaše politike koji možemo svakako nazvati populističkom jer ima za cilj raspravljati o svemu i svačemu, pa i u ovom zakonu ste bili skroz van teme, obračunavali ste se sa jednom ajmo to tako nazvati institucijom koja nema veze sa ovim zakonom, ali to je vaše pravo i radite to i dalje. Činjenica jest da cestovni prijevoz je u Hrvatskoj prijevoz koji je najviše najviše praktički prevozi svega, posebice tereta. O tome svjedoči brojni dokumenti o kojima ćemo o nekima i raspravljati koji su na dnevno redu. U prošloj godini 66 milijuna tona prevežene robe, pomorski prijevoz 20 do 21 milijun tona, a željeznički prijevoz od 11 milijuna tona čisto da vidim o čemu se radi i koliko je važan cestovni prijevoz u RH i zašto su važna pravila i direktiva s kojom se usklađujemo temeljem ovog zakona. Znači gotovo 2/3 cijelog teretnog prijevoza prolazi hrvatskim cestama, tako da i oni koji se s time bave znaju o čemu se radi jer ovako kažem poništiti sve napore koji su se radili u 25 godina da taj cestovni prijevoz funkcionira od prometnica od boljih kamiona, od od osposobljenijih vozača, od pravila koji ih trebaju zaštititi pa čak i od poslodavaca koji ih tjeraju da možda rade i više nego što trebaju raditi itd. I jedno izrugivanje i na neki način poništavanje svega toga s vaše strane po meni nije korektno jer napor države je vidljiv, on je vidljiv i ovaj zakon govori sasvim nešto drugo od onoga o čemu ste vi pričali i bili ste skroz van teme.

u replici na moje izlaganje vi opet spominjete populizam, puna su vam usta zadnjih danas toga koji nema veze s cestovnim prijevozom. Ako hoćemo o populizmu u vašem programu vjerodostojno piše da nećete prodavati HEP. Toliko o tome. Pa ima veze jer jedno pričate, drugo radite, a onda druge optužujete da ne znaju šta pričaju. što se tiče Centra za vozila, molim vas da javnosti kažete koja je vlasnička struktura Centra za vozila, da li su članovi vaše stranke povezani sa tom vlasničkom strukturom, da li je istina da privatna tvrtka ima javne ovlasti i pravo donositi podzakonske akte? I nije li to takva vrsta poslovanja, dakle ponavljam, da privatna tvrtka ima javne ovlasti, nije li to u biti klasični školski primjer korupcije i pretvorbenog kriminala? Znači 20 milijuna kuna nema MUP da isplati otpremnine ali ima 450 milijuna kuna da po predanim ovlastima MUP-a stavi u privatne džepove. Bunjac, gospodine Bunjac, ja bih molio da se ako koristite odgovor na repliku odgovorite na samu repliku. **Bunjac, Branimir (Živi zid)** Hvala lijepa. Znači cestovne prijevoznike, gospodine Borić, zanima ovo što sam ja govorio, kunem vam se da ih zanima. Ovdje pred menom se nalazi hrpa papira koje sam dobio od sindikata cestovnih prijevoznika. Nisam ih kao što vi mislite našao na internetu ili ne znam gdje, razgovarao sam sa desetinama vozača koji su između ostaloga i članovi Živog zida i njih zanima ova tema i oni znaju o čemu ja pričam a znaju isto tako dobro o čemu vi pričate. Hvala lijepo. **Petrov, Božo (MOST)** Prije nego što nastavimo sa daljnjom raspravom ja bih samo zamolio budući da kolega zastupnik iznio dosta ozbiljne informacije volio bih da se ne zaustavi na tome nego ukoliko zaista ovaj zastupnički dom nešto vrijedi da se po tom pitanju i kolega zastupnik i drugi uključe a ne da to ostane zaista samo na razini rasprave i stjecanja političkih bodova. Što se tiče daljnjeg sudjelovanja u raspravi Klub zastupnika SDP-a javio se za sudjelovanje. U njihovo ime zastupnik Mirando Mrsić. Poštovani gospodine predsjedniče, uvažene kolegice i kolege. Pred nama je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, zakona koji je izuzetno važan za razvoj cestovnog prometa u RH i dobro je da se usklađujemo sa direktivama EU. Ova direktiva ide u srž problema cestovnog prijevoza a to su prijevare u cestovnom prijevozu, izrabljivanje vozača, prevara države. I jasno da je Europska unija morala odreagirati na ovaj način na koji što je odreagirala. Međutim ono što također treba navesti da i zemlje Europske unije su shvatile problem dumpinga u cijenama samog cestovnog prometa, stoga određene zemlje EU u prvom redu Njemačka, sada Austrija a koliko čujem i Italija idu sa pooštrenjem same regulative, način na koji se odvija cestovni prijevoz. U EU do 2020. nedostajati će gotovo milijun vozača, toliko ih naime odlazi u mirovinu a s druge strane u svim zemljama nije toliko iskazan interes za tim vozačima. To je veliki problem i za sam sektor cestovnog prijevoza u Hrvatskoj jer naši vozači odlaze poslom u EU i stalno smo svjedoci nedostatka vozača u RH. Ako, Ako, koristim priliku da razgovaram o ovom zakonu da još jedanput ukažem da Vlada mora hitno nešto poduzeti jer domaći cestovni prijevoz je u velikim problemima i ono što u budućnosti će nam se desiti da nećemo moći održati veliki broj vozila s kojima danas raspolažemo. Zemlja koja nam je, graniči s nama Slovenija, već se suočila sa takvim problemom, oni su završili veliki pritisak na svoju Vladu da se otvori što više dozvola za strane vozače i ona je otvorila svoje granice tim vozačima. Da li Hrvatska ide k tom scenariju i da li u Hrvatskoj možemo napraviti nešto da zaposlimo naše ljude, da zaposlimo naše nezaposlene, da ih prekvalificiramo i da omogućimo da imaju dostojno radno mjesto u kabini kamiona, u kabini autobusa ali dostojno radno mjesto koje je i dostojno plaćeno. Naime, radni odnosi u sektoru cestovnog prijevoza definitivno su siva zona, ponajprije što je praksa da se primanja vozača temelje na cijeni prijevoza ili pređenoj kilometraži a ne na broju radnih sati. Ta praksa je već toliko prisutna da ju vozači smatraju normalnom pa nerijetko i sami posežu za različitim aktivnostima koji im omogućuju da zarade za osnovne životne potrebe. To je velik problem za sve od vozača i države do samih prijevoznika koji su u početku možda i imali koristi od toga da im vozači rade dulje no što je dopušteno pa im stoga treba i manji broj radnika. No to rezultira time da su naši vozači stalno umorni i godinama izolirani od svakog društvenog pa i obiteljskog života. Osim toga veći dio zarade vozača isplaćuje se putem dnevnica odnosno u gotovini pa je njihov osobni dohodak često samo zagarantirani minimalac. Takav način rada zasigurno ostavlja traga i na zdravlje vozača a s naknadom koju primaju za vrijeme bolovanja ne mogu zadovoljiti ni osnovne potrebe jer su prijavljeni na minimalac. Radnici, napominjem u cestovnom prijevozu su u specifičnom položaju. Mjesecima su na cesti, nemaju kontakte sa svojim obiteljima, često do posljednjeg trenutka ne znaju koliko su zaradili a znaju biti izloženi nevjerojatnoj brutalnosti poslodavaca. Iz svih tih razloga dio naših vozača je emigrirao u Europsku uniju u potrazi za boljom budućnosti a pravi razlog odlaska nije samo u većoj plaći nego je i u onom drugom, važnijem dijelu a to je uređenost sustava tih zemalja. Mogućnosti u zemljama EU su svedene na minimum pa se u takvim slučajevima radi o daleko boljim uvjetima nego što imaju u Hrvatskoj. Napominjem da su naši vozači izuzetno kvalitetni vozači i da većina stranih poslodavaca želi naše vozače zaposliti. Ono što je nama u ovom trenutku problem, da moramo stvoriti u okolnostima u kojima će u Hrvatskoj naši vozači viti zadovoljni, dobro plaćeni, isplaćeni do posljednjeg prekovremenog sata i na taj način ćemo smanjiti broj naših vozača koji napuštaju Hrvatsku. U tom slučaju će, u budućnosti je scenario da bi bilo na taj način omogućeno našim auto prijevoznicima, poslodavcima da onda bolje konkuriraju na tržištu EU i da mi onda preuzmemo dio tog velikog kolača koji je sada u EU, a zove se cestovni prijevoz. Da samo kažem neke stvari koje su vezane uz radno vrijeme vozača. Radno vrijeme vozača je po 13 sati na dan, nerijetko imaju mjesečni fond od 250 sati, a na burzi je negdje, na Zavodu za zapošljavanje negdje oko 8 i pol tisuća vozača. Od njih barem 7000 radi na crno. Vlada bi trebala uvesti red i ako se uvede red zaposlili bi se svi vozači sa burze, čak bi bio i manjak vozača. Problem je i u nadležnosti inspekcija. Primjerice tahografe obvezne kod kamiona iznad 7 i pol tona kontrolira prometna policija, ali ne i platne liste koje kontrolira inspekcija, odnosno carina. Nadalje vozači s burze dobivaju naknadu i rade na crno, uglavnom u međunarodnom prometu a ono što bi, je vrlo jasno iz carinske deklaracije vidljivo da navode i poslodavca i svoje ime, a istodobno policija na ulazu vodi evidenciju o vozilu i vozaču. Nema podataka je li ikad itko platio kaznu zbog takvog rada na crno. Varanje države je također jedan od problema u cestovnom prometu. Od 50000 kuna prosječnog prometa zarada vozača je 12% oko 6000 kuna. Od toga je prijavljena plaća od 3000 kuna neto, a još 3000 kuna dobije u gotovini. U isto vrijeme poslodavac knjiži 20 dnevnica po 70 eura što je 10 i pol tisuća kuna od čega vozaču isplaćuju onih 3000 u gotovini, a njemu, dakle poslodavcu ostaje 7 i pol tisuća kuna. Tim novcem naravno može i platiti rad na crno i time još uvećati svoju zaradu i ne platiti državi. nakon 20 dana rada kod poslodavca vozač ostalih 10 dana radi na crno. Jasno je da veći broj prijevoznika ne može opstati, te su neki našli spas u odjavi zaposlenih. No i tu se dešavaju prijevare. Vozači sa Zavoda za zapošljavanje dobivaju sa zavoda otprilike oko 2200 kuna naknade. Poslodavac im sad više ne isplaćuje onih 6000 kuna nego 4000 kuna, a vozači kod kontrole pokazuju ugovor koji su imali za sada njima bivšom tvrtkom. Zbog toga je nužno da se osnaže kontrole u cestovnom prometu, da one budu zajedno carina i policija i da na primjeru stranih zemalja koje su, dakle zemalja EU koje nama nisu tako daleko se napravi sustav koji će dovesti do toga da u cestovnom prometu imamo uređene odnose. Naime, kazne u Njemačkoj za nepridržavanje kolektivnog ugovora, za nepridržavanje vremena odmora i vožnje su drakonske. Mi sada u ovom zakonu podižemo te kazne, ali one su još uvijek daleko ispod onoga što imamo u zemljama EU. I to je ono na čemu bi trebalo inzistirati, borba protiv rada na crno. Imali smo cijelu godinu 2014., 2015. borba protiv rada na crno, a ona se može uraditi na 2 načina. Jedno je pooštravanjem kontrola i inspekcija i drakonskim kaznama, a s druge strane je i omogućavanjem sistema da se vrlo jasno vidi koliko se isplaćuje u gotovini, koliko se isplaćuje kroz dnevnicu. Zašto hrvatski vozači odlaze iz Hrvatske? Odlaze ne samo za boljom zaradom, nego odlaze i zbog toga što kod stranog prijevoznika imaju zagarantiranu satnicu, imaju plaćene sve prekovremene i imaju kompletnu plaću Tamo nema dnevnica, tamo nema isplata u gotovini, tamo je uređen sistem. I to je ono što u Hrvatskoj dovodi do manjka vozača. Na Zavodu za zapošljavanje imamo vozača ali ono što sam već i napomenuo dosta njih radi na crno i mislim da je ovo povod, ovaj zakon da se što bolje urede odnosi i da se još bolje uredi i sustav kontrole i načina na koji se obračunavaju plaće vozača u cestovnom prometu. Još jedan od problema je i problem da je Zakon o prijevozu jasan u članku 8. koji navodi licencije za koju je potrebna financijska sposobnost, a članak 10. kaže da financijske sposobnosti nema ako dva mjeseca nisu plaće obveze i to je nešto također što će eliminirati nepoštene poslodavce sa tržišta rada. Jedan od načina kako se stvari moraju i trebaju riješiti je bolja koordinacija inspekcijskih službi u kažnjavanju. Pravomoćne presude zbog gospodarskog kriminala treba proslijediti Upravi za cestovni prijevoz u Ministarstvu prometa, potrebna je bolja i svakodnevna koordinacija među inspekcijama. Posebno treba kontrole, to je na zapadu riješeno, velike su kontrole kod recidivista oni koji su se jedanput ogriješili o zakon imaju onda puno češće kontrole. Puno češće kontrole nenajavljene akcije na terenu i u tvrtkama. Za strane prijevoznike, nemojmo mi misliti da samo su prijevoznici u Hrvatskoj oni koji krše zakon, i strani prijevoznici to rade. Treba uspostaviti sustav tzv. carinske žice, što je praksa u EU jasno javna objava tromjesečnih izvješća o kažnjavanju prijevoznika. Na takav način će i vozači znati kod kojeg prijevoznika se treba zaposliti, koji prijevoznik je pošten i plaća sve, a koji je prijevoznik onaj koji lovi u mutnome i izrabljuje I za kraj, ja se nadam da će gospodin Mihotić kojeg pozdravljam, na kraju se osvrnuti i na ono što se dešava u našoj okolini, što će još više otezati poslovanje našim poslodavcima u cestovnom prijevozu je odluka Savezne Republike Njemačke o cijeni sata radnika u Njemačkoj koja se odnosi po prvi puta i na cestovni prijevoz. Dakle naši vozači koji voze i istovaraju teret u Njemačkoj kada prijeđu granicu Njemačke, njihova plaća je 8,84 po novome eura po satu. To isto uvodi od 1. siječnja i Austrija gdje je procedura slična kao i u Njemačkoj za sve izaslane radnike, dakle svi strani prijevoznici osim prijevoznika u tranzitu moraju prijaviti svakog vozača prije početka vožnje u Austriju. I ono što je važno, vozač za cijelo vrijeme prijevoz Austrije je obavezan primati minimalnu plaću predviđenu austrijskim zakonom, tj. kolektivnim ugovorom za djelatnost prijevoza robe. Ne samo to, nego je dužan sve te dokumente imati kod sebe u papirnatom … /Upadica Petrov: Vrijeme./ … obliku na iPodu, Mobitelu, ali nije moguće to dostaviti naknadno elektronskom poštom. otežavajuća okolnost za naše prijevoznike i nadam se da će se u završnoj riječi predlagatelj osvrnuti i na te probleme koje imaju naši poslodavci. Hvala lijepo. Zastupnik Josip Borić javio se za repliku. petrov **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Mrsić pažljivo sam slušao što govorite i samo ću nešto ispraviti od toga što ste rekli, ali ću vas nešto i pitati. S obzirom da je to bilo onako usponi i padovi pa ste utvrdili i sljedeće, znači u Hrvatskoj nema dovoljno vozača, kada ćemo otvoriti prostor da uđu stranci da budu vozači u našim firmama, tj. u našim poduzećima koji se bave cestovnim prijevozom, pa ste onda utvrdili da na zavodu ima 8 tisuća vozača koji kao rade svi na crno. Prava brojka je jučerašnji dan 3.580 čisto da ne ostane kao ne istina i onda ste utvrdili sve one propuste koje se kao događaju u cestovnom prijevozu i nisu se riješili. Ovaj zakon govori o nekoliko razina, znači bolji uvjeti za vozače, tražimo bolje uvjete u radionicama koje imaju nadgledati cestovne prijevoznike i uvođenje nekoliko razina teških povreda koje se događaju u prometu i sukladno tome prekršajne odredbe. Ja nikad neću reći da je sustav savršen, ali mi nikako ne ide u glavu da vi možete u SDP-u održati ovakvu jednu raspravu, a onda imamo sljedeće činjenice, znači cestovni prijevoz koji raste iz godine u godinu prijevozu tona u prijevozu putnika, kako je sve to moguće izvesti sa manje vozača, valjda i manje kamiona i sa nekakvim boljim pravilima ili lošijim pravilima kada je to jedini stabilan uz pomorski prijevoz vrsta vrsta prijevoza koja zaista funkcionira i posložena je. Po meni je posložena i cestovna inspekcija i prometna policija itekako rade ne bi li ukinuli i ono malo loših događaja koji se takvom vidu prijevoza događaju. Evo objasnite nam, kako je moguće da vi vi prometa koji raste kažem u dijelu tona u dijelu putnika je moguće ostvariti sa puno manje ljudi koji odlaze, kojih nema i na koji način se to događa? Evo vi nam to objasnite. **Petrov, Božo (MOST)** Hvala lijepo. Odgovor na repliku zastupnik Mrsić. Hvala lijepo. Gospodine Boriću ja ne znam gdje vi živite, pa ne slušate i ne vidite ovo što se dešava u Hrvatskoj. Da, prevozi se puno tona, ali nam prevoze Bugari, Rumunji, Poljaci, Česi, dakle u Hrvatskoj sve manje imamo naših autoprevoznika, većina njih vrlo teško funkcionira na našem tržištu i ono što je zadaća i ministarstva i Vlade da im se olakša položaj u Hrvatskoj pogotovo što sam evo napomenuo da će im biti sve teže biti konkurentni u zemljama EU Njemačka, Austrija sprema se i Italija što je dobro za vozače. Ajmo mi gledati tu i ovu drugu stranu. Tu treba naći jedan dobar balans između profita poslodavca i plaće našeg vozača. Nisu sa Zavoda za zapošljavanje ovo je brojka koja je bila prije jedno šest mjeseci, dakle sada je pad u broju vozača koji su na Zavodu za zapošljavanje, ali je pitanje zašto su otišli iz Hrvatske. Zašto su otišli? Otišli su ne samo za veću plaću, pitajte ih, nego zato što imaju uređene odnose. Znaju koliko će voziti, znaju gdje će voziti, znaju kolika će im biti plaća, prijavljeni su na realnu plaću, nakon toga će imati i mirovinu koja će odgovarati njegovim primanjima, a ne ovo što se dešava u Hrvatskoj. Prijavljen si na minimalac, dobivaš na crno preko dnevnica, bit će ti mirovina kada odeš u mirovinu mala jer su uplate na minimalac, a to ne ide više tako. I vrijeme je da i naši prijevoznici budu konkurentni, ali da budu isto kao i prijevoznici na zapadu jer na istom su. Ako može Nijemac platiti toliku satnicu i u Hrvatskoj možemo i mi platiti realnu satnicu našim vozačima. **Petrov, razumije./…, spomenuli ste prava radnika, tj. vozača. Činjenica npr. ću vam navesti da jednostavno nisu zaštićeni, se ne razumije./… u Hrvatskoj zaštićenije od vozača ali to je primjer radnika autoprijevoza Sinj koji su prije nekoliko godina dobili izvanredan otkaz zbog toga što imaju 38 godina staza. A navelo je zbog toga što imaju kuću, najbolje da su živjeli u šatoru. I ti ljudi su najprije oboljeli jer su pod stresom jer su stvarali tu tvrtku koju je poslije netko dobio u vlasništvo na način kakav je dobio, ja sam osobno to prijavio i državnom odvjetništvu i zbog te zaštite sam bio i na sudovima, ti ljudi danas su ne zaštićeni, hodaju po sudovima, naše pravosuđe je kakvo je, jednostavno sustav ne prepoznaje te ljude. Dok u isto vrijeme na ista mjesta primio vlasnika autoprijevoza Sinj, kojega je ugasio, naravno to mu je i bio jedini interes i primarni interes i sada je naravno vlasnik. Ti ljudi su danas nezaštićeni, oboljeli bez ikakve perspektive, alternative, nisu ostvarili pravo za mirovinu nego nekakve borbe vode kako mogu i kako znadu, jednostavno odbačeni od svih. Znači i za vrijeme vaše vlasti i u ovome trenutku sada. Zato pozivam i pravosuđe bez obzira što se radi o ministru iz MOST-a, što se radi da to pravosuđe, znamo da je …/Govornik se ne razumije./… pravosuđe ali neka radi svoj posao, neka zaštite vozače. Ovo vam govorim o mikrorazini gdje se dogodilo u autoprijevozu Sinj, upoznat je tu bivši predsjednik Republike Josipović, osobno sam išao s njima, državni odvjetnik Bajić pa Cvitan. Apsolutno niti tko staje u njihovu zaštitu nego se bore kako se bore, oboljeli i iščekujući nekakvu pravdu a pravde očito za njih nema. **Petrov, Božo (MOST)** Hvala. Zastupnik Mrsić, odgovor na repliku. lijepo. Gospodine Bulj, poznat mi je dobro slučaj autoprijevoza Sinj i sve što se dešavalo, ja se nadam da će institucije tu konačno donijeti pravorijek da se jasno vidi što se dešavalo, zbog čega je uništen autoprijevoz Sinj, zbog čega su ti ljudi otišli na na zavod za zapošljavanje. Prijašnja Vlada SDP-a je na neki način pokušala i riješiti dio tih problema ljudi koji odlaze, koji odu iz tvrtke zbog stečaja tvrtke ako se prijave na zavod za zapošljavanje, što moraju, u slučaju da im nedostaje vremena do mirovine da njih se, dakle povoljniji su uvjeti za umirovljenje nego nego za druge ljude koji su završili na zavodu za zapošljavanje a nisu došli iz stečaja. Ja se nadam da će sudovi riješiti problem ali znajući da naše prosječno trajanje sudskog procesa za radne sporove je negdje 2 godine i duže, je nešto što je neprihvatljivo i nije dobro niti za poslodavca a nije ni za radnika, bilo bi idealno 6 mjeseci prvostupanjski, 6 mjeseci drugostupanjski postupak. Nadam se da će ministar iz MOST-a poraditi na tome i da se ti radni sporovi završe dobro, kako god se završe, da li korist poslodavca ili radnika ali i jedan i drugi će onda znati na čemu se ovo što se dešava da se nakon 5 ili 6 godina ljudi vraćaju na posao kojeg više nema da poslodavac onda mora plaćati veliku odštetu, nije dobro niti za poslodavca niti za radnika. I ono što se nadam također da će se nastaviti proces definiranja beneficiranog staža, odnosno profesionalne mirovine za vozače, na takav način omogućimo im da nakon određenih godina vožnje dobiju dostojnu mirovinu. **Petrov, Božo (MOST)** Zastupnik Tomislav Panenić, javio se za repliku. Hvala predsjedniče Sabora. Poštovani kolega Mrsić, vi ste istaknuli jednu ključnu stvar zapravo u problemu s kojim se suočavamo i s kojeg pokušava se riješiti i kroz ovaj zakon a to je nekoordiniranost inspekcija koje su nadležne da bi kontrolirale zapravo da li je sve u skladu sa zakonom jer nažalost mi nekada zakone imamo vrlo dobre, usklađene sa svim direktivama a u praksi to nije tako. Ali bih se vratio na 2013. kada ste upravo vi rasformirali u vašoj Vladi državni inspektorat i meni je žao što tada niste naveli te argumente, žao mi je što niste kroz učinke propisa upravo napomenuli ovakve efekte koje ćemo imati gdje svaka inspekcija u svom ministarstvu je u silosu, bavi se sama sa sobom, onda ne možemo doći do zajedničkog rada, nema koordinacije koja bi iznjedrila upravo poštivanje zakona. I problem nije bilo možda što je državni inspektorat moćna ustanova koja je tako se i naznačavalo kao jednim razlozima nego je bio problem u tome da svaki zakon je sadržavao odredbu provodit će nadzor inspektori a ovako se onda došlo do toga da se u pojedinim zakonima mijenjalo u ovome dijelu će provoditi inspekcija jedna, u onome će inspekcija druga. I ovo je rezultat. Prema tome, prihvatite da dio odgovornosti upravo za ovo stanje u prometu imate upravo vi i Vlada u kojoj ste bili. Hvala lijepo. **Petrov, Božo (MOST)** Odgovor na repliku zastupnik Mrsić. Da točno, rasformirao se državni inspektorat koji je bio leglo korupcije i mita. Napominjem da u Državnom inspektoratu, inspekt državna revizija nikada nije bila. Vi nemate niti jedan revizorski nalaz Državnog inspektorata. I to je bio razlog zašto su se stvari razriješile na način da se odmakne od toga. Pa evo jedan primjer, kada je inspektorat rada postao dio Ministarstva rada i mirovinskog sustava, kada se provodila jedna akcija na terenu, onda kada su se inspektori vratili u svoje prostorije onda su vidjeli da im je netko kopao po papirima pokušavajući naći gdje će taj inspektor, Što se tiče cestovnog prometa, zemlje EU su to vrlo jednostavno riješile, kontrolu radi prometna policija i carina i ništa više ne treba. I to je način kako je najefikasniji. Probajte u Njemačkoj ne platiti vozača, probajte u Njemačkoj da vam vozač vozi 20 sati umjesto 13 sati, nema šansi. Ostat ćete i bez novaca i bez kamiona, jer kontrole su rigorozne. I to je ono što bi, na čemu bi trebalo poraditi i kod ovog zakona, da carina koja je sada zadužena za našu kontrolu unutar Hrvatske da ona dobije još i veće ovlasti, da imaju ovlasti kao u Njemačkoj i jasno prometna policija. I ne samo da ja ne govorim da su naši autoprijevoznici svi loši, ima ih i dobrih kao što i stranaca ima loših. Pa prema tome i strance treba kontrolirati i u slučaju povrede propisa drastično kažnjavati. Hvala lijepo. **Petrov, Božo (MOST)** Hvala. Zastupnik Željko Glasnović javio se za repliku. Poštovani predsjedniče Sabora, mi uporno slušamo ove, strpljivo ove rasprave u Saboru pa ovaj Zakon o cestovnom prijevozu to je mikrokozam što se događa u Hrvatskoj. Pa koliko dugo će ovo trajati? Dvije najveće stranke u državi imali su 2 desetljeća više da naprave funkcionalni sustav, a mi imamo populacije ko predgrađe Londona. Čujemo ovdje, non stop čujemo iste stvari, istu mantru. Ljudi idu ne samo radi loših plaća, radi korupcije, radi uvjeta rada. Pa ja se pitam koliko će nama dugo trebati da mi stvorimo funkcionalnu državu? Dvije riječi se non stop ponavljaju u ovom Saboru. Jedna je koordinacija, sinergija. Jučer smo čuli sinergiju od Državnog odvjetništva tamo, DORH-a tamo gospodina Cvitana. Pa kad ćemo mi stvoriti funkcionalnu državu i koliko dugo ćemo puštat dimne zavjese ljudima, poreznicima hrvatskim? Zašto Hrvatska ima sivu ekonomiju dva puta veću nego prosjek u EU? Pa šta mi radimo ovdje? Ukinuli smo financijsku policiju. Šta je sa carinicima, policajcima, sa poreznim ovim inspektorima koji rade za crkavicu. U isto vrijeme ljudi utajavaju milijune kuna poreza, nikom ništa. Stvorili smo paralelni sustav. Meni izgleda da je to više antropološko pitanje nego pitanje samo pravde i zakona. Pa to je ono pitanje ničije, svačije. Toga se nismo riješili. Non stop spominjemo Njemačku, Kanadu. Koliko ćemo dugo mi trebat da mi stvorimo funkcionalnu pravnu državu? O čemu mi raspravljamo ovdje? Ako to ne riješimo otići će još više ljudi i tu smo stvorili, stvorili smo jednu zemlju koju ja zovem Gvatamala na Savi. Koga mi ovdje zavaravamo više? Hvala. Odgovor na repliku, zastupnik Mrsić. **Mrsić, Mirando (SDP)** Hvala lijepa. Mogu pohvaliti jedino dobra replika gospodina Glasnovića, da nismo na ustašama i partizanima što mi je drago da razgovaramo o stvarima koje su izuzetno bitne u Hrvatskoj. I sasvim sigurno da nama očito pridruživanje EU će dovesti do toga da mi bolje funkcioniramo kao država, na to će nas natjerati direktive ali i tržište u kojem smo sada integralni dio. I tržište rada i cjelokupno tržište EU. Hrvatska ima svojih problema. Što se tiče samih inspekcija one su po pojedinim ministarstvima, ali one koje su temeljne za ovaj dio cestovnog prijevoza su policija i carina. Dakle, kao i u zemljama EU carina je zadužena za kontrolu unutar Hrvatske i mislim da se taj proces razvija dobro i da oni rade dobro. Porezna također. Evo drago mi je da onaj porezni USKOK nije ukinut i da je ipak ostao takav kakav je. Ali evo u posljednje vrijeme baš i ne čujemo da su nekakve akcije napravili da imaju neke rezultate i nadam se da ćemo brzo čuti i rezultate njihovog rada. Sasvim sigurno jedan od razloga iseljavanja iz Hrvatske ljudi je ne samo bolja plaća, nego sigurnost da za ono što radiš ćeš dobiti dostojnu plaću i da će ti biti isplaćeno sve ono što si radio i prekovremeni i rad nedjeljom i da će ta plaća biti primjerena kvalifikaciji i radnom mjestu. Kada to postignemo, onda u Hrvatsku ne samo da neće odlaziti ljudi, nego će u Hrvatsku i dolaziti ljudi raditi i mislim da je to nešto što će se relativno brzo u Hrvatskoj desiti. Nadam se. Hvala vam lijepo. Sljedeća replika je zastupnik Mato Čičak. **Čičak, Mato (HDZ)** Poštovani gospodine Mrsić, žalosti me vaš stav SDP-a. Cijeli život sam u cestovnom prijevozu, a vi ste naše vlasnike prijevozničkih tvrtki prozvali prevarantima, da izrabljuju svoje radnike, da profitiraju. Da li vi znate koliko je teško danas biti cestovni prijevoznik? Koje su cijene goriva? Koliki su troškovi u cestovnom prijevozu i koje su cijene danas cestovnog prijevoza kako u Hrvatskoj, tako i u Europi. Malo me žalosti vaš stav, jer to je dosta teško zanimanje. Nisu samo prijevoznici krivi za ovaj cijeli sustav u cestovnom prijevozništvu i jako me žalosti i vaš stav, a i stav vašeg kluba. **Opačić, Milanka vidim da ste zagovornik poslodavaca. Ja nisam govorio o tome da su svi poslodavci loši, ima ih i dobrih i kod njih uopće nema problema za zapošljavanje. Oni imaju radnika. Problem su oni poslodavci koji radnike, odnosno vozače, vozačima isplaćuju minimalac, a ostatak kroz dnevnice s time da onda i dobro da da ste me slušali vrlo zoran primjer kako to izgleda gdje poslodavcu onda preko dnevnica od 10 i pol tisuća kuna ostane 7 i pol tisuća u džepu koji onda može isplatiti na crno ili raditi time što hoće. A da s druge strane imate strane prijevoznike koji isto imaju uvjete u svojim zemljama koji nisu ništa lošiji nego u našima, a isplaćuju vozačima sve bez dnevnica, bez minimalca. Zašto naši vozači idu raditi u Njemačku, Austriju? Jasno zbog nešto veće plaće, ali i zbog toga što im je sve isplaćeno i to je problem. Tu je srž zašto u Hrvatskoj nemamo vozača. DA mi isplaćujemo plaću onakvu kakvu je, da plaćamo prekovremene i da se držimo radnog vremena, da vozači imaju primjerenu zdravstvenu zaštitu, napominjem da se sada na razini EU razmišlja oko posebne zaštite vozača teških kamiona i autobusa koji moraju imati određene preglede skoro kao i piloti aviona. Prema tome, to su stvari kojima treba ići jer poslodavci bez vozača mogu imati stotine kamiona ako nemaju dobre vozače neće biti konkurentni na tržištu ali ih treba platiti. I to je srž i moje diskusije i onoga za što se mi zalažemo. Nije nitko protiv toga da poslodavac zaradi, pa to je njegova ideja i poduzetni su da zaradi, ali ne preko leđa radnika, ne da mu isplaćuje minimalac, ne da ga zakida u prekovremenim satima, dakle ne da ga izrabljuje nego da budemo partneri. Hvala lijepo. **Opačić, Milanka (SDP)** Hvala vam lijepo. Imamo još jednu repliku na vaše izlaganje, zastupnik Josip Križanić. Zahvaljujem uvažena potpredsjednice. Pa ja sam na tragu mojeg prethodnika zgrožen vašom raspravom. Mi definitivno dolazimo iz suprotnih miljea i ne mogu si zamisliti da ove riječi koje ste vi izrekli na ime poslodavaca, gotovo da su svi poslodavci, gotovo da su svi cestovni prijevoznici lopovi. Rekli ste jednu rečenicu, ima ih i dobrih. šta rade inspekcije ove zemlje ako ih ima i dobrih? Dakle većina ih nije dobrih. U ovom Saboru ne bi smijali a priori zauzimati maćehinski, da ne kažem neprijateljski stav prema cestovnim prijevoznicima i kompletno prema gospodarstvenicima jer to ne šaljemo dobru poruku. Dapače, snažno podržavamo gospodarstvenike i vi ste cijelo vrijeme govorili o jednom manjem dijelu. Vjerojatno ima takvih izuzetaka kao što ste vi govorili, ali sigurno da to nije pravilo cestovnih prijevoznika ove zemlje. Naravno da treba zaštititi radnika u svakom segmentu, a radnik je taj koji je slabiji. Ali ovo što ste vi izrekli je neprihvatljivo. **Opačić, Milanka Hvala lijepo. Pa kada govorimo o podacima 80% poslodavaca vam u Hrvatskoj u prijevozu isplaćuje minimalac. To je dovoljno? A jasno da se s minimalcem se ne može voziti teški kamion po Europi. I ono što će nam sada umjesto da mi prisilimo te poslodavce da radnicima isplaćuju realne plaće, a ne da preko dnevnica pola sebi uzima ili 2/3 sebi, a 1/3 daje radniku će nas prisiliti EU. Jer kada Jer kada pređete granicu u Austriju, plaća više nije hrvatska nego je austrijska, kada prijeđete njemačku granicu, njemačka je plaća, Italiju talijanska plaća. Prema tome, to je ono o čemu ja govorim. Ja ne govorim da su svi poslodavci loši, ali većina je preuzela tu praksu jer na takav način pokušava opstati na tržištu, a na kraju ne ostane jer ne može izdržati konkurenciju. Napominjem da nisu samo loši poslodavci, imamo i stranih poslodavaca. Ima jedan primjer koji sam našao da jedan švicarski prijevoznik kojeg svaki puta ga ulove u prekršaju, plati između 5 i 10 tisuća eura i nastavi dalje po svome. Dakle te poslodavce treba staviti na stup srama i reći da kod tih poslodavaca oni ne bi trebali ulaziti u Hrvatsku i trebalo bi im zabraniti prolaz kroz Hrvatsku. Dakle govorimo o poslodavcima kojima je vrijeme da radnike plate pošteno i da radnicima daju pošteno zarađenu plaću. Ne kroz minimalac, nego kroz plaću koja je realna za vozača teških kamiona. To je težak posao koji troši čovjeka, većina njih ne doživi mirovinu, a sa minimalcem njihova mirovina će biti ispod … /Upadica Opačić: Hvala vama. Prelazimo na sljedeću raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a zastupnica Ljubica Maksimčuk.

i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu Narodne novine br. 75/13 i 36/15 sadrže odredbe o radnom vremenu i obveznim odmorima mobilnih radnika i vozača u cestovnom prijevozu, vremenu vožnje, stankama, razdobljima odmora vozača koji obavljaju cestovni prijevoz tereta i putnika. Uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu, tahografima, uvjetima i postupcima kontrole nadležnosti tijela i njihovim ovlastima, službenim evidencijama, te prekršajne odredbe. Zakonom koji je na snazi određuju se uvjeti koji moraju ispunjavati pravne ili fizičke osobe za ishođenje dozvole, za obavljanje provjere i pregleda, ugradnju, ispitivanje, te popravak i demontažu tahografa kao postupak odabira pravne osobe koja je dobila javnu ovlast izdavanja kartica, a to je Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o. Ujedno, zakonom je postignuto poboljšanje uvjeta rada vozača i drugih mobilnih radnika koji obavljaju cestovni prijevoz tereta i putnika, te je uvedena kontrola njihovog rada radi sigurnosti u cestovnom prometu kroz korištenje analognih i digitalnih tahografa u tijeku upravljanja motornim vozilom i rada vozača. Međutim, Zakonom o radnom vremenu obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prometu, potrebno je izmijeniti i dopuniti radi daljnjeg usklađivanja zakonodavstva RH sa pravnim stečevinama EU. Zbog stupanja na snagu Uredbe komisije EU 2016/403 od 18. ožujka 2016. godine kojom se utvrđuje zajednički popis kategorija, vrsta stupnjeva težine teških povreda, pravila u javnom cestovnom prijevozu. Nužno je u sada važećem zakonu urediti prekršajne odredbe na način kako je to propisano u navedenoj uredbi. Prijedlogom zakona predlaže se razvrstavanje povreda, pravila prema težini povrede, u najteže povrede, vrlo teške povrede, teške povrede i manje povrede, te s time u vezi određuju se vrste prekršaja i visine novčanih kazni za te prekršaje. Ovim prijedlogom zakona dopunjuju se i propisa EU s uredbom broj 1266/2009. kojom se usklađuje ovaj zakon u pogledu rokova za prilagodbu digitalnih tahografa druge i treće generacije sa tehničkim napretkom. Kako i piše u samom zakonu, ovim prijedlogom zakona dopunjuje se odredba sada važećeg zakona kome su propisani uvjeti koje mora ispunjavati radionica za ugradnju, provedbu te popravak tahografa sa novim uvjetima te se predlaže novi dodatni razlozi za ukidanje dozvole za rad radionice za tahografe. Uređuju se i sljedeća osnovna pitanja, opće odredbe, instrumenti usklađivanja, dopunjuju se uvjeti koje mora ispunjavati radionica za dobivanje dozvole, za obavljanje poslova ugradnje, ispitivanje, provjere i pregled tahografa te popravak i demontažu istih. Ujedno se predlažu novi, dodatni razlozi za ukidanje dozvole za rad radionica te u ovom članku uređuju se uvjeti koje mora ispunjavati tehničar radionice za tahografe u pogledu stručne spreme i stručne osposobljenosti u svezi tipova i vrsta tahografa. Ujedno se propisuje da tehničar radionice ne može biti zaposlen u drugoj pravnoj osobi, obavljati poslove u svezi u svezi sa tahografom izvan radionice što do sada nije bilo pravilo. Također se izmjenom u ovom članku preciznije uređuje pitanje skidanje podataka u slučaju ukidanja ili demontaže tahografa a koje obavljaju radionice. Prekršajne odredbe uređuju se prema vrsti i težini prekršaja u pogledu klasifikacije odredbe važećega zakona te su se morale urediti sukladno uredbi u 4 kategorije prekršaja sa određivanjem visine novčanih kazni sukladno težini prekršaja i odredbama Prekršajnoga zakona vezano na raspone novčanih kazni, za pravnu osobu, odgovornu osobu u pravnoj osobi, fizičku osobu, obrtnika i vozača. Svakako da i dalje moramo mislili da se i ubuduće poboljšavaju uvjeti rada vozača i drugih mobilnih radnika te im osigurati kontrolu njihova rada radi sigurnosti u cestovnom prometu. Još uvijek je veliki problem rada na crno, to smo evo čuli i u svim dosadašnjim raspravama, lažiranje tahografa, ucjenjivanje na plaćama, tj. prijava na minimalac a ostatak naravno na ruke. Velik broj vozila još uvijek sudjeluje u prometu sa analognim tahografima a znamo da su puno lakši za lažiranje, odnosno vozači predoče kontroli da mogu nastaviti, da su odmorni dalje sa vožnjom. Sve do 2009. godine u RH su se mogla uvoziti vozila sa analognim tahografima. Nadamo se da će se povećanjem broja nadzora inspektora u cestovnom prometu radom prometne policije i ovim izmjenama zakona postići rješavanje problema mobilnih radnika, poboljšati uvjete u njihovom radu jer niti jedna dobit poslodavca ne može nam biti bitnija i važnija od ljudskih života. ujedno i jedna od najčešćih struka koja odlazi nažalost iz RH. Nadam se da će se ta brojka početi smanjivati obzirom na program Vlade i da će ova Vlada učiniti sve da mladi i stručni ljudi što manje odlaze iz zemlje. Stoga će Klub zastupnika HDZ-a prihvatiti ovaj Prijedlog zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu. Hvala.

digitalne tahografe izrađuje Agencija za komercijalnu djelatnost. I postavlja se pitanje tko je njima dao monopol na izradu tih kartica, zašto ih oni naplaćuju 900 kuna kada ista takva kartica košta u Njemačkoj 200 kuna i cijeli taj postupak izrade tih kartica je dakle automatiziran i repromaterijal je vrlo jeftin i u biti bi cijena trebala biti ispod tih 200 kuna, njemačkih je dakle prevelika a mi imamo dakle abnormalni iznos od 900 kuna. I postoje li načini da se ili toj agenciji stvori nekakva konkurencija ili da se te cijene smanje pa da budu barem u rangu njemačkih kada već ne mogu biti a trebale bi biti znatno jeftinije nego kod njih. Hvala lijepa. **Opačić, Hvala lijepa. Pa evo znamo i sami da je Agencija za komercijalnu djelatnost znači dobila nadzor nad postavljanjem, odnosno nadzor za skidanjem, ukidanjem i popravkom tahografa, ugradnjom, ali jednako tako ovim zakonom znači radimo i prilagođavamo sve uvjete kako bismo poboljšali uvjete vozača u Hrvatskoj. Naravno to ne možemo možda danas, ali evo tu su predlagatelji iz ministarstva i svi mi smo ovdje da dajemo svoje dobre prijedloge kako bismo nastavili znači poboljšavati uvjete mobilnih radnika i kako bismo zadržali što veći broj vozača u Hrvatskoj. Hvala. Milanka (SDP)** Hvala lijepo. Sljedeća rasprava u ime Kluba zastupnika HNS-a i HSU-a zastupnica Bernarda Topolko. Zahvaljujem poštovana potpredsjednice Hrvatskoga sabora, poštovani državni tajniče sa pratnjom, poštovane kolegice i kolege. Evo danas raspravljamo o Prijedlogu zakona o Izmjenama i dopunama zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prometu. Klub HNS-a, HSU-a će podržati ovaj prijedlog zakona s razloga jer vjerujemo da će ovaj prijedlog zakona iako je prvo čitanje, u drugom čitanju doprinijeti većoj sigurnosti prometa na našim cestama. Svjedoci jesmo da ovim zakonima kojima smo ipak uspjeli posložiti, koji dolaze se ipak smanjuje smrtnost na našim cestama. Doduše još uvijek treba mnogo toga posložiti, čuli smo i prije da minimalne plaće vozača su daleko od onoga kaj bi oni trebali imati. Znači, trebalo bi donijeti i Zakon o minimalnoj plaći, također bi trebalo vozači susreću sa još jednim problemom, a to je problem da oni plaćaju iako su relativno male kod većine poslodavaca dobivaju sa zakašnjenjem od dva, tri mjeseca pa bi trebalo i taj dio se posložiti. U 2016. godini u RH je registrirano 1234 novih kamiona što je prvi put nakon 2008. godine da je prodano više od 1000 vozila. U odnosu na 2500 kada je bilo 900 kamiona najviše dopuštene mase preko 7 i pol tisuća tona, to je rast od 37%. Također u isto vrijeme je i rasao uvoz rabljenih vozila. Također je u 2016. godini registrirano i 126 novih autobusa, te 8407 lakih gospodarskih vozila. To je samo dokaza da je sve više, da su sve veće potrebe za profesionalnim vozačima. I ovaj prijedlog zakona je prilično dobar iz razloga što obvezuje poslodavce da se drže tih propisa koje treba, da lakše mogu vozači, sigurnije odrađivati svoj posao i biti na terenu sigurniji. S obzirom na plaće koji i kod nas su oko 450 eura, dok su poznate plaće u Republici Njemačkoj i u Francuskoj gdje se kreću oko 3700 eura i neisplaćivanje plaća po nekoliko mjeseci, znači da Zakon o minimalnoj plaći bi svakako trebal se uspostaviti. Prema nekim podacima Vlada RH je zbog nedostatka vozača u 2016. godini dozvolila zapošljavanje 70 radnika, vozača, teretnih vozila za područje cijele RH. No taj broj vozača je jedva dovoljan da pokrije Osječko-baranjsku županiju. Čuli smo sad iz rasprava da na zavodima ima koji očito rade na crno, brojke smo čuli da su različite od 3500 do 7000. To bude nam vjerojatno gospodin državni tajnik više znal objasniti zašto se to dešava, da li postoji neki drugi razlog ili su isključivo razlozi plaće. Poznato je također da jedan dobar dio vozača odlazi u prijevremenu mirovinu kako bi nakon toga mogao zalediti mirovinu i otišao van na rad gdje su uvjeti čisto drugačiji, čuli smo iz prijašnjih rasprava. Ja se nadam da bude se to uskoro promijenilo i kod nas. Evo zahvaljujem. Hvala vam lijepo. Idemo na sljedeću raspravu u ime kluba MOST-a nezavisnih lista, zastupnik Tomislav Panenić. Poštovana potpredsjednice Sabora, poštovani državni tajniče, predstavnici ministarstva, kolegice i kolege. Danas imamo pred nama zakon koji bi trebao riješiti neke od problema naših vozača ujedno i tvrtki, cijelog sustava. Ovdje ja vidim dvije stvari koje se nalaze. Jedno su radionice, o njima se raspravlja i drugo je novčane kazne za prekršaje. Čak bih rekao sa ove pozicije da ovo oko radionica možda je i trebalo ostaviti u domeni ministra da može podzakonskim aktima regulirati. Jer da li neka radionica ima neki uređaj više ili manje mislim da je stvar prilagođavanja tržištu možda podignut na ovaj nivo zakona nije nužno, a možda bi bilo bolje, kvalitetnije rješenje da je to mogućnost Ministarstva prometa, da ovisno o uvjetima, tehnološkom napretku, potrebama vozila prilagođava. Ali zato bih se vratio u raspravu ispred kluba MOST-a upravo na prekršajne odredbe. Vidimo podigli ste one donje znači nešto će ti prekršaji se značajnije odraziti na one koji ih čine. Ali bih ja vratio se da ipak moramo u našim razmišljanjima ne vodit se samo takvom jednom restriktivnom politikom stvaranja uvjeta za kažnjavanje, nego isto tako i za prevenciju. Prevencija je prvenstveno radi toga što sve što je vezano za promet odnosi se na sigurnost, kako na sigurnost onih koji sudjeluju u tom prometu kao vozači, kao prijevoznici, tako isto i sigurnost putnika i sigurnost roba na kraju krajeva. Ali smo svjesni isto tako da brojne nepravilnosti svakodnevno imamo pred nama kako o nepoštivanju radnog vremena prvenstveno, tako isto i ovim uređajima tahografima koje se upravo u ovom zakonu spominje. Svjesni smo da rješenje tahografa je dobrim dijelom riješeno digitalnima, ali moramo naglasiti da još uvijek analogni kao takvi ne samo da su prisutni, nego i na sve načine pokušavaju se čak i novija vozila opremiti analognima u kojima je mogućnost manipulacije veća. A i oni koji su malo bolje potkovani tehnološki snalaze se, pa čak onda i manipuliraju čak i digitalnima a najčešće se to javlja u obliku još jedne dodatne kartice, tako da naši vozači nažalost ne da imaju više radnih sati nego neki čak dosegnu i 300 sati mjesečno. A najviše su izloženi prvenstveno oni radnici vozači koji rade na određeno vrijeme, kojima u tome vremenu niti imaju odmora niti mogu na neki način odgovoriti izazovu dobivanja stalnog radnog odnosa nego se na taj način žrtvuju, a time nesvjesno ugrožavaju sve sudionike prometa. Činjenica je, velika je konkurencija na tržištu autoprijevoznika i slažem se evo kada kolege kažu da treba i u tome uspjeti, ali ne treba to ići u smjeru izrabljivanja radnika, izrabljivanja vozača jel onda na kraju najčešće dolazi do neželjenih posljedica, a najteže je kada dođe do gubitka ljudskih života jer tu je odgovornost ne samo vozača, nego isto tako i svi oni koji su svojim djelovanjem doveli do toga da je on bio možda premoren i da li je prekršio još neke stvari. Putnički prijevoz sam naglasio, jako je bitan, a i svjesni smo stalnih natpisa u medijima koji prenose izvještaje o prekršajima, o prometnim nezgodama gdje često se nađu vozači koji su zaposleni na crno ili oni koji su zaposleni u okviru svoga radnoga vremena. Znači vozač koji je, ne znam, zaposlenik Ministarstva obrane RH, a imali smo takav događaj koji je prenesen u medijima, prometnu nezgodu u Italiji, znači vozač koji se trebao odmarati, on je otišao obaviti jedan privatan posao i time time ugrozio sve u prometu. Prema tome, treba voditi računa o tim vozačima, a pogotovo im treba omogućiti da kada voze takve ture da agencije koje ih angažiraju ne idu svojim cijenama ispod svih minimuma jel najčešće stradaju vozači. Pa evo oni koji su mi se obratili dok sam pripremao ovu raspravu kažu spavamo najčešće na zadnjim sjedištima autobusa, nemamo organizirani smještaj ili smo u onome prostoru za spavanje zagušljivom. I takav vozač nakon jednog dana vožnje treba se odmoriti i biti spreman sutra da bi ponovno vozio putnike, mislim da je to previše za očekivati. A upravo brojne prekršaje koji se događaju pokazuju i kontrole, pa smo imali tako prošle godine da je u jednoj kontroli nadzora od 105 teretnih automobila, vozila koja nije se odnosio na poštivanje radnog vremena, upravljanja vozilo i nepravilno korištenje i obveze čuvanja tahografskih listića. Znači opet se vraćamo na dvije ključne stvari, radno vrijeme i tahograf. Ono što je zabrinjavajuće kada govorimo o prijevozu školske djece, vidimo da je to jedan lukrativan postao kojega se u Hrvatskoj subvencionira, isto tako i hrvatska Vlada donosi odluku o potpori, a s druge strane dal smo ikad pogledali što znači prijevoz, kakvom su stanju ti autobusi. Jel ja sam se frapirao kada sam vidio podatak da je 446 autobusa koji su prevozili učenike u 303 škole njih 155 bilo u prekršaju, a neki dvadesetak je ne poštivalo radno vrijeme. Znači premoreni vozači

kolegi Mrsiću, one bi trebale inspekcije biti te koje će krenuti i poduzeti neke mjere. Kod nas vidimo da je to razjedinjeno, a primjer već je neki i naveden evo ja bi primjer Velike Britanije gdje oni ne samo da financijski sankcioniraju nego isto tako i kažnjavaju kaznom zatvora i to do dvije godine. U Italiji skinu odmah tablice sa vozila koje je u prekršaju. Ja bih se pitao da li ove kazne su dostatne i moraju isto obuhvatiti kako one vozače koji svjesno čine prekršaje, a isto tako i one poslodavce koji ih prisiljavaju da čine prekršaje. Zadnje vrijeme imali smo rasprave oko davanja radnih dozvola, ako ste vidjeli tamo 300 radnih dozvola potražuju poslodavci za radnike, mislim da je 190 je za prijevoz tereta i 110 za prijevoz za autobusa, znači mi na našem tržištu nemamo radnika, po tome ispadne da jednostavno naši nezaposleni ne mogu biti ni vozači. Poslodavci navode da nude čak i do 15 tisuća kuna mjesečno plaću. Ja iskreno s onima s kojima sam kontaktirao oni su se na to nekako nasmijali i kažu ne mjesečno nego ako govori tromjesečno moglo bi biti istina. Prema tome, trebat će tu naći negdje stvarnu mjeru koja će biti između plaće i broja radnika i broja onih koji će ponuditi svoju radnu snagu da ne bi ja ću svaki put kada god budem u prilici, morali odobravati radne dozvole za poslove za koje sigurno možemo osigurati kod nas adekvatnu obuku, edukaciju i da stavimo ljude na tržište rada. Ako mi govorimo o vozaču profesionalcu, trenutno da bi položio, ne znam kategoriju C ili D u autoškoli, da bi postao profesionalac uz ovu C i D koja traje otprilike negdje do dva mjeseca, on mora ići na prekvalifikaciju u učilište, to je minimalno trajanje šest mjeseci ili mora položiti ispit za stjecanje kvalifikacije vozača u ovlaštenim ustanovama. Ovo je opcija koja je moguća, bilo bi to trajanje neka dva mjeseca ali to kod nas ne funkcionira Hrvatski autoklub je postavio tako visoke kriterije da je jednostavno vozačima nemoguća misija da to završe. U autoškolama, problem je kod osposobljavanja da se u okviru teoretske nastave koja traje, ima neko trajanje. Što zahtjeva? Ljudski kadar. Ajde mi navedite koliko imamo autoškole koje imaju zaposleno 5 inženjera prometa ili strojarstva za tako neki kratak program, vrlo malo njih. Znači mi smo opet našu edukaciju usmjerili na vrlo mali broj škola i nismo razmišljali o tome a što znači provesti takvu edukaciju. Ja s obzirom evo da imam i rođeni brat mi vodi autoškolu, kaže praktično jedna osoba može to voditi ako je kvalificirana a ovako ispadne da naši vozači praktično dolaze do stupnja skoro doktorske disertacije koju bi trebali usvojiti da bi postali, osposobljeni za tržište rada. I radi toga bi ja evo i ovim putem iskoristio priliku da uputim i svoja razmišljanja i prema HAK-u da olakša polaganje kvalifikacije za vozače. Prema Ministarstvu prometa da smanji, olabavi te uvjete propisane za organizacije koje provode kvalifikaciju a Ministarstvo obrazovanja najbolje što može učiniti je da ukine tzv. škole koje ima i da svede to na razinu obučavanja. Evo govorimo često i o taksi službama i mi smo se doveli do toga da za taksi, da bi nekoga vozio mora imati vrlo visoke kvalifikacije a dođemo, evo spomenulo se neke druge zemlje Njemačke, Veliku Britaniju, dođete tamo, tamo jednostavno netko tko ima kvalifikaciju za upravljanje tim vozilom može biti isto tako kvalificiran da bude taksi vozač. Prema tome stavljamo naše ljude koji su nezaposleni na tržište rada. Zadnji primjer koji bi naveo isto postupanje Zavoda za zapošljavanje koji financira polaganje C i D kategorije, prekvalifikaciju ali inzistira na tzv. instruktivnoj nastavi koja traje minimalno 9 mjeseci a ne dopušta konzultativnu nastavu koja je 6 mjeseci. Posljedica svega toga mi imamo zahtjeve za radnim dozvolama one postaju praktično trajne, ljudi se ljute. Evo jutros čitam isto tako na jednoj baušteli su kod nas 20 i nešto radnika našli i s pravom poslodavac se ljuti nađite me na tržištu rada, ne može on to riješiti drugim. Mislim to moramo rješavati ovdje da ne bi isto tako i naši poslodavci u cestovnom prijevozu rekli, riješite naš problem da se ne moramo snalaziti. Brojne probleme probao sam elaborirati i samo bih rekao da ipak ovaj zakon je mali korak u rješavanju svih njih. mi ćemo iz Kluba MOST-a Nezavisnih lista podržati ovaj zakon ali isto tako dati snažnu potporu i resornom ministarstvu i svima koje sam navodio da krenu u rješavanje problema s kojima se susreće naš sektor prometa. Hvala lijepo.

ključni problem cestovnog prijevoza pitanje tahografa, ali čini mi se da je možda važnije pitanje kako je moguće da od 227 najvećih dioničara u RH je čak 7 iz centra za vozila. Tko su ti ljudi, tko je njima dao te vlasničke udjele? Evo čuli smo sada iz izlaganja zastupnika Mrsića da većina vozača radi za minimalac a u centru za vozila prosječna plaća neto je 8052 kune, znači oni očito posluju puno bolje nego oni na čijem teretu rada oni žive. Kako je moguće da jedna takva privatna agencija sa javnim ovlastima uzima novce MUP-u, stotinu do 150 milijuna kuna godišnje i stavlja u privatne džepove? Ja mislim da je to važnije pitanje od ovoga zakona kojeg danas imamo, dakle koliki će biti trošak prekršaja za pojedinu stavku. Mislim da bi građane prije svega zanimalo da da saznaju odgovore na ta pitanja. Vi ste bili u Vladi kao ministar, sada ste u Vladi kao član vladajuće koalicije pa me zanima da li imate saznanja o ovim pitanjima koja sam sada upravo naveo? Hvala lijepa. **Opačić, Milanka Kolega Bunjac, slušao sam i danas kada ste imali znači na istu temu i kolega Bulj i predsjednik Sabora su vas zamolili da upravo te navode koje imate iznesete. I nije možda stvar sada da li će se utvrditi, da li je netko tu stvarno kriv u svemu tome ili je možda takav splet informacija ali ono na kojem tragu ste i to je dobro a to da idemo prema liberalizaciji. Ja se slažem s vama, država ne smije, ne mora, nema potreba biti ta koja će davati monopol bilo kojoj djelatnosti u bilo kojoj grani našega gospodarstva. Mi moramo liberalizirati tržište, otvoriti mogućnost da privatne inicijative poduzmu svoje korake. Sjećamo se vremena, to je bilo '90.-te kada je tadašnje autoškole su bile državne, kada ste morali čekati godinu dana da biste uopće mogli pristupiti polaganju vozačkoga ispita. I odjedanput preko noći kada se liberaliziralo sve te autoškole su postale dostupne, u roku od 3 mjeseca ste mogli završavati ono što ste čekali toliko vremena. Prema tome, mislim da je i ova vaša inicijativa što se tiče Hrvatskoga centra za vozila da upravo, moralo bi se realizirati na taj način, znači liberalizirati a ministarstvo putem svojih agencija da uspostavi kvalitetan sustav kontrole da se izbjegnu daljnje manipulacije i da se izbjegnu na kraju i daljnje insinuacije da postoje moguća kriminalna djela i da smanjimo opterećenje koje će imati prema Ministarstvu unutarnjih poslova i sve institucije koje nadziru poslovanje. I zato evo, tu imate moju podršku, ali dajte više ako imate nešto iziđite sa imenima. A isto tako, dajmo svi zajedno prijedlog da idemo liberalizirati još i taj dio poslovanja. **Opačić, Milanka (SDP)** Hvala vam lijepa. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Javio se zastupnik Josip Križanić. Uvažena potpredsjednice, državni tajniče, kolegice i kolete ovim zakonskim prijedlogom usklađuje se zakonodavstvo RH sa zakonodavstvom EU. Ujedno je Ujedno je zakonom postignuto poboljšanje uvjeta rada vozača i drugih mobilnih radnika za cestovni prijevoz tereta i putnika. I trebalo je urediti prekršajne odredbe sukladno odredbi EU. U tom zakonskom prijedlogu visine korektivnih mjera su primjerene situaciji u zemlji, te su kazne povećane ali uglavnom su manje nego u okruženju za što smatram da je u redu. Međutim, prijevoznici smatraju da bi rasponi kazne između fizičkih i pravnih osoba u pojedinim slučajevima trebali biti manji, odnosno drugačije normirani. ukoliko vozač dobi pismene upute, a on samovoljno vozi duže ili prekorači brzinu ili je pod utjecajem alkohola u tom slučaju drastična kazna za poslodavca ne bi bila primjerena. O tome treba voditi računa prilikom drugog čitanja, a i zainteresirana javnost, a posebno prijevoznici će u tom smjeru se i očitovati. Preciznije i preglednije je uređena materijala vezano uz radionice koje vode brigu o tahografima i u nekim člancima je razumljiviji izričaj. I to je u redu i to ćemo, takav dio ćemo podržati. Međutim, se vraćam na usklađivanje zakona sa stečevinama EU, a navodno se već radi i novi zakon, pa mi dopustite i par primjedbi cestovnih prijevoznika. Već je nešto o tome govorio i gospodin Bunjac koje bi svakako trebalo prilagoditi i uskladiti a koje su vrlo značajne. Ta famozna RTV pretplata o kojoj sam već i ja govorio je u EU 8 eura po vozilu godišnje. Kod nas je 80 kuna ili desetak eura mjesečno i jasno da to nema veze sa radnim mjestom jer su uglavnom prijevoznici u inostranstvu gdje ne slušaju Hrvatski radio. Dalje, preventivne i tehničke preglede pod hitno uskladiti sa EU direktivom 43 i 47. U EU uopće nema preventivnog pregleda koji uzimaju puno vremena i dodatnog troška za naše prijevoznike, a kod nas se ovisno o starosti vozila obavljaju svaka tri ili šest mjeseci. Jasno da su tu i razno razna plaćanja, takse turističkim zajednicama zbog posjedovanja servisa ili zastupništva, te još puno parafiskalnih nameta o kojima u ovom momentu ne bih, ali bih vam rekao par riječi oko jedne situacije koja se dogodila nedavno i već je gospodin Mrsić o tome spomenuo, a to je od 1.1.2017. godine u Austriji je stupio novi Zakon o djelatnosti prijevoza kojim se određuju za strane prijevoznike, a na prijevoznike u Austriji primjenjuje se minimalna plaća sukladno austrijskim zakonima i smjernicama o izaslanim radnicima. Kao prvo kod nas unutar resornog ministarstva i Ministarstva rada ne mogu se usuglasiti je li vozač izaslani radnik tipa kao zidar ili keramičar. Dakle, trebalo je izvršiti prijavu na on-line formularu, prijavu na ZKO3 o izaslanju zaposlenika u Austriju, ugovor o radu, platnu listu, potvrdu o isplati plaće dokumentom kvalifikacije radnog mjesta prevesti prema austrijskom kolektivnom ugovoru i to sve prevesti na njemački jezik. Zapriječene kazne su od 1000 do 20000 eura. Važno je reći da su hrvatski prijevoznici o tome obaviješteni tek 12. siječnja i to putem hrvatskog veleposlanstva u Austriji poslan Hrvatskoj gospodarskoj komori. Do današnjeg dana nadležna tijela ne raspolažu nikakvim informacijama i pokušavan je kontakt sa Ministarstvom rada kao i ministarstvom nadležnih za transportiranje predmetne direktive resornom ministarstvu i tijelima nadležnim za sustav platforme i elektronske prijave. Dalje, obveza elektronske prijave koja je uopćenog tipa nije prilagođena specifičnostima djelatnosti prijevoza. Sva potrebna dokumentacija mora biti prevedena na Njemački. Kako mora izgledati prilažeći dokumenti, kako iskorištavate hrvatske austrijske propise, dakle nema niti o tome naputke. Najbitnije je pitanje koliko uopće iznosi minimalna bruto satnica ovisno o nosivosti vozila i visine tereta. U ovom trenutku dio prijevoznika riskira da odlazi u Austriju bez, pa odlazi u Austriju bez potrebne prijave jer sami ne znaju što moraju napraviti. Dio prijevoznika otkazuje ugovorene poslove i prepušta ih drugima. Istovremeno je jedini izvor informacija su vanjski poslovni partneri pa se sad postavlja pitanje i ja postavljam pitanje i molim naše ministarstvo, odnosno državnog tajnika da se u takvim slučajevima reagira promptnije, takva se situacija događala i sa prilagodbom zakonskim propisima koji su se događali i u Francuskoj i u Njemačkoj. I tko je dužan takve informacije proslijediti prijevoznicima? I da li država u tom slučaju štiti posredno i svoga radnika, odnosno najprije radnika vozača, a poslije i poslodavca jer poslodavci tim ljudima mogu i moraju isplaćivati plaće da ne govorimo onda o sivoj, odnosno crnoj zoni. Ovakvu problematiku bi trebalo uskladiti sa EU legislativom, a ne da je jedna grupacija prepuštena sama sebi na snalaženje. I nije li harmonizacija upravo ovakvih propisa i zakona za EU hitna i nužna, da znamo što su to izaslani radnici i kamo oni spadaju, profesionalni nameti, parafiskalni nameti, preventivni pregledi i takse. Sinkronizacijom navedenim propisa otvorilo bi se puno više prostora, ne samo za lakše poslovanje poslodavaca, već i za povećanjem plaća onda tim radnicima za koje stalno govorimo da rade na crno, da poslodavci muljaju i pod hitno onda angažiranje inspekcijskih službi da utvrde koliko je takvih slučajeva. Zahvaljujem. Hvala na izlaganju. Imamo dvije replike. Prva replika je kolega Davor Vlaović. **Vlaović, Davor (HSS)** Hvala potpredsjednice. Uvaženi kolega Križanić, slažem se s vama da kroz uvođenje ovih zakonskih odredbi se usklađujemo sa europskim direktivama i pokušava se na određeni način urediti i ovaj sektor i naravno podržavam nastojanje da idemo k olakšavanju poslovanja poslodavcima, iako naravno uvijek u prvom planu treba imati radnika mobilnog radnika vozača i tražiti načine kako da mu poslodavac isplati onakvu primjerenu plaću kakvu to imaju i njegovi kolege u okruženju. Ali zašto sam vam replicirao, jer ste rekli želim replicirati jer ste u svojim usporednim pokazateljima rekli da su kod nas propisane kazne niže nego u okruženju, što je dobro, međutim nisu se mijenjale ništa u odnosu na 2010., ja sam se potrudio i u zadnjim izmjenama zakona su bile iste propisane kazne i mišljenja sam, a i u kontaktu sa poslodavcima koji zapošljavaju više radnika da su propisane kazne još uvijek za naše uvjete previsoke. Primjerice u članku 38. stoji da je novčana kazna od 6 do 20 tisuća kuna. 20 tisuća kuna je velika kazna za jednog poslodavca pogotovo što on ne može uvijek utjecati na sve poslovne procese. Jel imate situacije da zbog vremenskih nepogoda, zbog zatvaranja granica zbog ove migrantske krize i slično jednostavno nije u mogućnosti zamijeniti mobilnog radnika vozača u onom propisanoj satnici kako je to ovdje ovdje narečeno. I razmišljanja sam, a i u razgovoru s poslodavcima da se prije svega te … od 6 do 20 tisuća kuna preveliki, da je nejednaka praksa od inspektora do inspektora od prekršajnog suca do prekršajnog suca i da u različitim situacijama situacijama za isti prekršaj nisu identične kazne. Mislim da bi trebalo preciznije to normirati i da bi na taj način sa sniženim

na replici. Ja sam govorio o tome da će se kroz drugo čitanje pokušati riješiti ovaj problem koji poslodavci stalno ističu pogotovo u nekim kaznenim odredbama gdje poslodavac ako da upute vozaču radniku, a on te upute ne ispoštuje, onda poslodavac u tom slučaju ne bi smio imati tako visoke drakonske kazne. Ja isto uvijek sam bio za to da su kazne čim manje, ako se ta sredstva onda mogu pretočiti radniku. Međutim, one ipak jesu manje nego u okruženju i to je ono što je dobro. Hvala. **Opačić, Milanka (SDP)** Hvala vam lijepo. Imamo još jednu repliku, zastupnik Tomislav Panenić. Hvala lijepo. Evo ja ću malo pomoći ovoj vašoj raspravi. Znači u okviru ovih 8,5 eura što su propisali npr. u Njemačkoj po radnom satu, međutim i oni već i sami sada vide ne mogu doskočiti nama. Znači kada dolaze naše tvrtke onda se snalaze na brojne načine pa malo smanje broj sati i tako da uvijek na kraju ispadne ta konačna zarada radnika ista i oni se bore na sve načine. A ovaj problem oko prevođenja na njemački jezik zapravo pokazuje da i oni poduzimaju vrlo, ja bih rekao restriktivne mjere jer ne uvažavajući da je isto tako i hrvatski i svi ostali jezici službeni jezici EU pokušavaju na taj način stvoriti jednu dodatnu disciplinu prema svim prijevoznicima koji se pojavljuju Nelojalna konkurencija koja se provodi jednostavno neće moći dugoročno proći i upravo i ova izmjena zakona kod nas, a i oni što poduzimaju, ne samo kroz izmjene zakona nego isto tako i kroz sankcije koje sankcije koje će provesti, a pogotovo nad tvrtkama koje obavljaju taj prijevoz, a nisu domicilne ne znam u Austriji ili nekoj drugoj zemlji, će nam pokazati da je smjer jedini dugoročan, a to je uvažavanje svih propisa, uvažavanje ovog minimalnog standarda koje propisuje EU, ali mi moramo biti svjesni da na takovom tržištu možemo biti cijenjeni, dugoročno uvažavani. ako ćemo biti … u svom poslu dosljedni, nećemo kršiti propise jel to na kraju krajeva isto tako otežava rad i onima naručiteljima prijevoza koji svi želimo da budu strani da ostvarujemo dodatne devizne priljeve. Hvala. Hvala vam lijepo. Odgovor na repliku. **Križanić, Josip (HDZ)** Zahvaljujem gospodine Panenić. Pravila igre koja propiše pojedina članica EU, jasno da ih moramo poštivati. Kada govorite o jeziku domicilnom sigurno da bi domicilni jezik EU trebao biti hrvatski, tako da je to dodatni problem koji mi uopće nije jasan da se može pojaviti. Međutim, ja sa tu više govorio o harmonizaciji propisa i tko je trebao u tom momentu reagirati. Ne može se dogoditi da propis u EU počinje sa 1.1. važiti, a mi 15. siječnja siječnja dobijemo dopis od cestovnih prijevoznika iz dotične zemlje, a naše ministarstvo u tom momentu nije spremno reagiralo da se upozore cestovni prijevoznici da je taj propis na snazi pa da naši poslodavci pošalju djelatnike u svoje prijevoznike u dotičnu zemlju i onda se oni ne snalaze u tom momentu na koji način postupiti. Hvala. **Opačić, Milanka (SDP)** Hvala vam lijepo. E sada prelazimo na sljedeću pojedinačnu raspravu. Zastupnik Gordan Maras. Hvala vam lijepa gospođo potpredsjednice, kolegice i kolege zastupnice i zastupnici, predstavnici ministarstva. Danas kada govorimo o Izmjenama i dopunama ovog Zakona o radnom vremenu, o obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu moramo biti svjesni da se bavimo problemom a ne uzrokom problema. I koliko god mi se složili ovdje svi da ćemo podići kazne za one prekršitelje koji se ne pridržavaju određenih zakonskih normi vezano i uz vožnje i uz vremenski period i uz radno vrijeme. Moramo biti svjesni da to ljude neće destimulirati na žalost i neće ih staviti u bolju poziciju u Hrvatskoj i natjerati da poštuju zakone zbog toga što uzrok problema nije riješen. Znači mi u Hrvatskoj imamo kronični nedostatak zaposlenih radnika u cestovnom prijevozu i umjesto da razmišljamo na način da omogućimo tvrtkama da imaju radnike i one koji bi mogli adekvatno i kvalitetno obavljati svoj svoj posao mi idemo ovdje sa povećanim kaznama. Ja vam garantiram da oni koji su do sada izbjegavali uredno voditi poslovanje ili su njihovi vozači radili više nego što je to potrebno da će to raditi i dalje. Isključivo i, naravno ne samo isključivo zbog jednog razloga ali najviše zbog jednog razloga a to je što do radne snage, odnosno radnika ne mogu doći. I to je jedna grana, industrijska grana koja u Hrvatskoj pokriva, znači prijevoz, javni prijevoz roba i putnika, u Hrvatskoj pokriva 4% BDP-a, što je veliki iznos, a mi se sa tom industrijskom granom ne bavimo na način na koji trebali se baviti. Znači ne razmišljamo o tome da nam ljudi odlaze van, da vozači masovno odlaze u druge zemlje EU koje imaju iste te probleme ali se on ne bavi sa uzrokom problema, odnosno omogućavaju ljudima da dođu kod njih voziti, kod nas to jednostavno na taj način nije moguće, omogućavaju da ljudi budu konkurentniji u prijevozu tako da recimo smanjuju trošarine na gorivo ljudima i omogućavaju sve manje i manje troškove kako bi eventualno ljudi bili konkurentniji na tržištu, dopuštaju beneficirani radni staž za one koji se bave tim poslom kako bi eventualno motivirali veći broj ljudi da se odluči baviti prijevozništvom odnosno da budu vozači i čitav niz drugih mjera, naravno da ne govorimo o parafiskalnim nametima gdje je nonsense da naši prijevoznici,

ili ne znam Free Europe. Znači s te strane moramo biti svjesni da postoji čitav niz stvari koje možemo napraviti kako bi ovaj segment gospodarstva bio sutra konkurentniji i kako onda ne bi naši vozači morali voziti 300 sati nego bi bilo moguće angažirati dvojcu, imali bi manje troškove i na taj način vozili radno vrijeme koje je definirano Zakonom o radu. I onda ne bi bilo danas ovdje glavna tema da li povećati kazne jer onda bi svakom bilo platiti i 20, 30 tisuća kuna ako imamo mogućnost da radi po normalnim uvjetima. Problem je što mi ne bavimo se uzrokom problema. I ministarstvo, ja sam ovdje iskreno očekivao da će ministarstvo poduzeti neke stvari u zadnjih godinu dana da napravi iskorak, da bude tržište konkurentnije a ne da danas raspravljamo o tome da li će kazna biti 15, 20 ili 35 hiljada kuna. I kao to će riješiti onda da poslodavci ne prijavljuju ljude na minimalac, to će riješiti da netko ne radi 300 sati, to će riješiti da im se ne obračunava plaća po pređenom kilometru ili prevezenoj robi kao u srednjem vijeku koliko si preveo kila, toliko dobiješ plaću. Znači sve to bi mi mogli riješiti na jedan drugačiji način a to je da se bavimo uzrokom problema. Nažalost evo to danas ovdje ne vidim iako nemam ništa protiv da se podrži zakon i da budu i oštri i sankcionirani oni koji ga krše ali ne vidim da će to sutra na tržištu koji se bavi prijevozom putnika i roba da će to napraviti određeni pomak prema naprijed. Ono što posebno ovdje želim apostrofirati a nemoguće je to ne dotaknuti kada raspravljamo o ovim problemima, kada raspravljamo o cestovnom prijevozu nešto šta ministarstvo sustavno ignorira zadnjih godinu dana a radi se o pojavi novih usluga na cestovnom prijevozu ili da prevedem da svi puno budu upoznatiji sa time, radi se primjerice o uslugama poput ubera. Mi vidimo da ministarstvo i dalje inzistira na neliberalizaciji tog tržišta. I ja razumijem jedan dio ljudi koji se bave cestovnim prijevozom koji imaju veće troškove, taksista koji plaćaju koncesije gradovima, koji plaćaju određene dozvole, koje plaćaju masu stvari koje netko tko se bavi uberom ne plaća. Ali mi nije jasno zbog čega ministarstvo dalje ne liberalizira to tržište i omogući taksistima također da obavljaju uslugu sa nižim troškovima. Zbog čega bi recimo u gradu Zagrebu taksist trebao znati zbog čega je ban Jelačić, na trgu bana Jelačića okrenut na jednu ili na drugu stranu a recimo takve stvari taksisti moraju polagati u određenim dozvolama. I baš me zanima koliko ljudi takva pitanja uopće u taksiju postavlja pogotovo oni koji ga koriste a koji su iz toga grada. Pa neću se ja koji sam rođen u gradu Zagrebu informirati od taksista o povijesti svoga grada. Znači imamo tako staromodno uređen zakon za te neke usluge koje su ja bih rekao sasvim normalne, koje će se u budućnosti sve više i više pružati, tako da jedan dio ljudi koji se tradicionalno bavi tim poslom su nekonkurentni u odnosu na druge. A ja bih dao da rade svi. Apsolutno mislim da deregulacija takvih područja šta treba znati posebno da prevezete čovjeka od točke A do točke B. Morate imati vozačku dozvolu. Tamo ste položili prvu pomoć i ove sve stvari koje su vezane za automobil i morate imati kvalitetno registriran automobil, odnosno u ispravnom tehničkom stanju. Kakve sad još dodatne koncesije, ispiti, nameti treba staviti ljudima da obavljaju tu uslugu koja je ja bih rekao najjednostavnija i koja će se razvijati u budućnosti i koju moramo razvijati. Mi moramo dati da se tržište da se tržište liberalizira, da građani na kraju imaju najjeftiniju moguću uslugu za prevest se od točke A do točke B. I zato ja nemam ništa protiv UBER-a u Hrvatskoj, ali imam protiv opterećenja taksista u Hrvatskoj. I ponekad u nekim gradovima isprepletene mreže tko će dobiti koncesiju, tko neće dobit koncesiju, koliko može bit koncesija. Na kraju krajeva sve to građani plaćaju. Takve stvari se trebaju liberalizirati, ali ministarstvo opet tu šuti i ništa ne radi. A sa druge strane nam donosi zakone koji će primjerice nekoga opteretiti više sa nekom kaznom. Rješavajte molim vas gospodine državni tajniče, vi iz ministarstva rješavajte probleme koji se javljaju na tržištu. Nemojte rješavati probleme koji su se desili, nego prevenirajte probleme koji će se možda desiti u budućnosti. I još jednu stvar koju ovdje želim reći kako bi rasteretili taj dio gospodarstva, ali i građane. Zbog čega mi u Hrvatskoj moramo imati svake godine tehničke preglede? Kada kupiš auto, novi auto i održavaš ga redovito dođeš kod koncesionara i on ti kaže 30000 km ili dvije godine. Ali ne, naša država ti kaže svake godine odi na tehnički pregled, da provjerimo mi da li je ono ispravno kao da ja koji sam kupio auto meni nije u interesu da poštujem garanciju i da ima garanciju od tvrtke i da ono bude održavano na najbolji mogući način. Radite nešto po tom pitanju. Zašto svake godine tehnički pregled, zašto tehnički pregled na prvoj kupnji, u prvoj godini automobila. To nema apsolutno nikakvog smisla. Tu sam ja očekivao određene prijedloge i ministarstva i kod cestovnog prijevoza i kod svega, da omogućuje i tvrtkama i ljudima manje troškove i razrijediti broj obveznih tehničkih i preventivnih pregleda. Zbog čega to mora biti na taj način definirano? Znači ima jako puno stvari koje se mogu napraviti, a ne rade se. Ali ovaj dio moram još jednom reći nemojte rješavati problem kada nastane, nego ga prevenirajte. Hvala vam lijepa. **Opačić, Milanka (SDP)** Hvala vam lijepo. Imamo dvije replike. Prva replika je zastupnik Davor Vlaović. Hvala potpredsjednice. Kolega Maras u svojoj raspravi ste istaknuli da se od ovog i od svih ovih zakona koje ovdje donosimo očekuje da pomogne razvoj gospodarstva Republici Hrvatskoj, da smanjimo administrativne i druge namete i tu se u potpunosti sa vama slažem i vidimo da u ovom dobrom dijelu zakon ne ide u tom pravcu. Spomenuli ste problem tehničkih pregleda i sigurno da treba o tome razmisliti, da ako proizvođač garantira za određeno motorno vozilo dvije, tri godine, da onda u tom roku možda i treba slijediti europske primjere, ne ići ka ponovnoj registraciji, odnosno ponovnom tehničkom pregledu. Spomenut je problem plaćanja radiotelevizije, ali i jedan detalj koji sam evo dobio informaciju sa terena, jer u članku nije bitno sad koji je predviđa se da mobilni radnik ili vozač mora priložiti inspektoru potvrdu o ugrađenom tahografu i potvrdu o osposobljenosti za rukovanje istim. To do sad još u Hrvatskoj nije provođeno, pa evo poslodavci pitaju da li će se to stvarno uvesti u Hrvatskoj, da svaki vozač mora imati potvrdu da je educiran za rukovanje sa tahografom, a te edukacije će koštati od 300, 400 kuna po vozaču i da je to novi namet našim prijevoznicima. Pa evo u tom pravcu mislim da bi trebalo razmisliti ako se već ide ka tome da se olakša našim prijevoznicima, da na vrijeme dobiju informaciju, da pripreme sve vozače na te izmjene zakona i usklađenja sa europskom direktivom i da vidimo kako pomoći da taj trošak ne ide opet na teret poslodavca, jer znamo da otežano posluju. Hvala. **Opačić, Milanka (SDP)** Hvala lijepo. Odgovor na repliku. Pa ne ide ovaj zakon da olakša. Znači ovaj zakon samo reagira na problem kada nastane. Ako se nekog uhvati da mulja, tad ćemo mu naplatiti umjesto 15 15 ili 30 000 kuna. Prvi puta kasni, tko zna koliko itd. Vi ste rekli ispravno i ja ću ovdje još jednom pitati zbog čega treba plaćati pristojbu za HRT netko tko vozi u Sloveniju i Njemačku ne može ni hvatat HRT. Znači da li je tu moguće izaći u susret da li je tu moguće izaći u susret prijevoznicima i osloboditi ih tog troška. Pa nije ni to malo. Nekom se čini, ali ako netko ima 10 ili 15, 20 kamiona može biti trošak koji je značajan, koji na razini godine može biti jedna plaća za jednog vozača. Tako da zašto primjerice moramo sami ste rekli ako kupiš novi auto odmah otići na tehnički pregled ili novi kamion. Zbog čega da država uzme jedan dio novca i da optereti građane i gospodarstvenike? Nema nikakve potrebe. Nema za time više nikakve potrebe, nismo prije 30 godina. Znači, naša država bi trebala slijediti određene trendove. Prije 20, 30 godina su i svi proizvođači automobila inzistirali na godišnjem pregledu. Sada to više ne radi više nitko, svake dvije godine. Zašto država to ne prati? Prije 20 godina nismo imali UBER, a danas ga imamo. Ali država opet ništa ne radi da regulira to tržište i omogućuje ljudima najjeftiniju moguću uslugu i najsigurniju moguću uslugu. Jer vozeći se, sebe ili nekog drugog, pa mogao bih reći da je evo nelojalna konkurencija je ministar Šprlje koji je ponudio studentima iz Metkovića prijevoz za Zagreb. Sada bi neko se mogao javiti iz autobusne kompanije i reć Šprlje nam uzima posao jer je povezao jednog, dva studenta iz Metkovića za Zagreb u ponedjeljak ujutro. Znači omogućite da na tržištu imamo

Zastupniče Maras, spomenuli ste neke stvari pa bi se htio samo kratko osvrnuti. Dakle, navodno Vlada olakšava poslovanje cestovnim prijevoznicima, a mi smo vidjeli da su od 1.1. povećane trošarine na vozila i to za vrlo visoke iznose, znači ne radi se o malim iznosima. I sada se postavlja pitanje, da li će vozni park u Hrvatskoj biti obnovljen ili će biti ovakav kakav je, a vremenom još stariji i u još gorem stanju. Da li se povećanjem trošarina i poreznom reformom koju je proveo ministar Marić, povećala sigurnost na hrvatskim cestama ili je ta sigurnost u biti ugrožena. Također ste spomenuli strane kvote, ove godine je 300 radnika dobilo dozvolu da uđe u RH vozača, međutim uvjeti za njihov dolazak su toliko komplicirane, toliko birokratizirane da niti jedna vjerojatno dozvola za rad neće biti realizirana. Naime, u Sloveniji strani vozač kompletnu dokumentaciju napravi u roku najvećem sedam dana, a u Hrvatskoj ista ta dokumentacija se izrađuje minimalno 60 dana i normalno oda neki vozač, uzmimo za primjer iz BiH, ako mora birati da li da čeka sedam dana ili da čeka dva mjeseca, plaću bolje da i ne spominjem, on će naravno uvijek izabrati neku drugu zemlju i Hrvatsku će elegantno zaobići. Također bih htio spomenuti da Centar za vozila koji su danas više puta spominjali, prilikom uvoza naplaćuje izjavu o suglasnosti koja košta 750 kuna, koju nema niti jedna članica EU, a nema je čak ni Srbija recimo koja nije članica EU. I dosta se onda postavlja pitanje kakvu mi danas ovdje raspravu vodimo, da li poboljšavamo cestovni promet ili ustvari radimo na njegovu štetu. Hvala vam lijepo. Gordan (SDP)** Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Ja se ovdje ne bi bavio privatnim firmama nego bi se bavio onim koji propisuje pravilnike, koji propisuje zakone, a to je ministarstvo i država. Znači sve škare i sukno su u rukama ministra ili MUP-a kada govorimo o ovim nekim stvarima ili prometa i oni mogu napraviti što misle da je najbolje. Zašto se oni ne usklađuju sa trendovima, zašto se oni ne usklađuju s time da ljudima bude jednostavnije? Zbog čega je primjerice ove godine dignuta trošarina na motorna vozila za određene tipove motornih vozila, a sa druge strane 4% BDP-a odlazi na prijevoz roba i putnika u Hrvatskoj, ne znam. To je očito bilo manje bitno, mada vidjeli smo i druge dijelove industrije poput turizma koji su također očito Vladi Andreja Plenkovića manje bitne nego što su to neke druge industrije u koje vole ulagati. Ali ja također mislim kao i vi da nije dobro da se povećavaju i povećavaju troškovi tih tvrtki koja je po meni su sada već na granici rentabilnosti. Ne vidimo baš previše tajkuna i jako bogatih ljudi u tom segmentu. I sa druge strane vidimo sve stariji i stariji vozni parko koji sigurno neće biti odnosno njegovo obnavljanje neće biti potaknuto sa ovim povećanjem trošarina. Druge zemlje rade upravo ovo što ste vi rekli, smanjuju troškove i na gorivo i na trošarine na prijevozna sredstva, omogućavaju da ljudi dođu iz drugih zemalja raditi, tako da je danas nažalost u Hrvatsko puno jednostavnije otić voziti u Njemačku nego recimo doći iz Njemačke, a voziti u Hrvatsku mada to vjerojatno nitko neće, ali nije ni moguće. Sami ste rekli koliko je to komplicirano. I umjesto da se prilagođavamo trendovima na tržištu mi ovdje evidentiramo samo da li će nam kazna biti 5, 10 ili 15 tisuća kuna. To neće nikome pomoći. vam lijepo. E sada prelazimo na zadnju raspravu danas po ovoj temi. Zastupnik Miro Bulj. **Opačić, Milanka Uvaženi predlagatelju. Govorimo o cestovnom prijevozu i mobilnim radnicima, ali govorit ćemo o vozačima jel dosta hrvatskoga naroda kada govorite o mobilnim radnicima lakše će razumjeti hrvatsku riječ vozači. Kada govorimo o ovoj temi, zaista je teško nešto kazati kada govorite poslije gospodina Marasa. On je to sveobuhvatno upriličio upriličio i uzroke i posljedice i zaista on je to dokazao sve to pa zbog toga moramo i donositi ovaj zakon svojim radom u prethodnim vladama. Ključni problem u ovoj priči je ne samo ove sankcije koje se provode, koje trebaju biti sankcije i sankcionirano ono što nije dobro, međutim ključni problem svega je zaštita prava tih ljudi koji moramo tih vozača koje moramo imati u RH. A i poslodavci koji očito nemaju iste uvjete kao u EU, a ušli smo u EU … u ovome Parlamentu na krilima da da će biti sve kao u EU pa zbog toga se slažem s većim dijelom svojih prethodnika pa primjera zbog čega svake godine tehnički pregled kod novih vozila jel je to zasigurno teret poslodavcima i o tome treba razmišljati. Ali ako imamo prakse u EU zbog čega mi tu praksu ne

Međutim ovdje se spomenuo jedan vrlo bitan problem, ali to su prava naših radnika. Ja sam spomenuo problem autoprijevoza Sinj u kojem sam osobno bio uključen zaštite prava tj. gdje su bila ugrožena prava vozača. Nakon 38 godina rada, prijevoznik, vlasnik tvrtke Autoprijevoz koji je na jedan način dosta upitan i to sam prijavio državnom odvjetništvu postao vlasnik Autoprijevoza Sinj, ubiti je radnicima dao otkaz, izvanredni otkaz, zbog toga višak radnika ima, 38 godina ste radili, imate kuću, imate vozilo, najbolje da bi ti radnici trebali živjeti nakon 38 godina rada u šatoru. u šatoru. I činjenica je, tada sam, gospodin kolega Bunjac je spomenuo da ja ne vodim brigu o radnicima, da tada sam tužen i suđen zbog toga što sam stao u zaštitu tih ljudi i na to sam ponosan. Nisam imao odvjetnika, išao sam bez odvjetnika što sam stao u zaštitu tih ljudi. Možda ste i vi bili tada negdje drugo ali ja sam tada bio baš suđen zbog tih stvari. Trebamo zaštiti mi naše radnike, treba pravosuđe funkcionirati i tek tada ove sankcije koje su dobre za nešto nezakonito, zbog sigurnosti u prometu, zbog zaštite ljudi zasigurno treba raditi. Međutim, činjenica je da je spomenut ovdje i centar za vozila i monopol, ja ću osobno nakon ovoga, nešto sam čuo pa sam samo malo istraživao po internetu sutra zbog ovoga monopola osobno tijekom dana uputiti kaznenu prijavu zbog ovoga svega rečeno protiv počinitelja zbog ovoga monopola USKOK-u, I naravno pozivam ovim putem i ministra Vlahu Orepića da javno provede izvide o ovom događaju u Centru za vozila Hrvatske. Zbog čega monopol, zbog čega 37 milijuna prošle godine dobiti, to sam sada izvadio, prije nisam imao sve točne informacije pa me se tu, kao trebamo sve znati svi jer to je sramota. Sramota je da netko ima monopol, sramota je da je netko postao vlasnik nečega na tko zna koji način, sramotno je da se ne raspisuju natječaji nego da je zadnji natječaj raspisan prije 25 godina za tehničke preglede, znači da je to jedna umrežena hobotnica, vrlo jednostavno prepoznatljiva, sada iščitavam medije, još ću doći do podataka, spominje se tu i Sobol i tako, dosta je tu poznatih i političara, ja ću ih imenovati temeljem ovoga iz medija. I zaista je vrijeme da se zaštite javni interesi od u ovome slučaju od znači znači Centra za hrvatska vozila. Znači prvo zaštita sredstava hrvatskih, znači, ovo vas pitam isto i želim da mi date odgovor oko Centra za hrvatska vozila, šta ćete vi poduzeti kao član ove Vlade i da mi kažete a ujedno pozivam i ministra pravosuđa u zaštiti prava vozača koji nisu zaštićeni, koji dobivaju minimalac, ostalo dobivaju na razno razne načine, ovo govorim, koji su dobili otkaze nakon 38 godina staža. To govorim iz primjera jer sam osobno bio sudionik tih događanja. I to je dovoljno, samo ove korake napravite, otvorite tržište, neka budu svi ravnopravni a ne da netko iz državne kese 20 godina vuče novac na štetu tih vozača, na štetu vlasnika tvrtki koji prevoze.

vaše rasprave su dosta često dotaknute Sinjom i ovdje ste sada spomenuli jedno poduzeće iz grada Sinja, Autoprijevoz Sinj, ne znam da li vam je poznat podatak da je privatizacija izvršena 2004. ili 2005. godine kada je to poduzeće prodano jednom drugom prijevozničkom poduzeću iz jednog dalmatinskog grada da sada ne govorim o kome se radi i da je tu privatizaciju izvršio HDZ

nemojte tako govoriti jer sada podržavate i dalje tu istu politiku. Ja ću vam reći 2011. godine ministrica Dalić je poslala pismo gradu Sinju da proda pod mus preostali udio u Autoprijevozu Sinj tom istom poduzeću. A vi podržavate ministricu Dalić, evo danas je podržavate, je li tako? Pa nećete sada reći da to nije istina. Ministrica Dalić je poslala pismo pokojnom gradonačelniku Glavanu, prodajte dionice tom poduzeću, ministrica Dalić danas u Vladi RH, Miro Bulj diže za nju ruku. Nećete reći da to nije istina jer to svi vidimo. Tako da, kada se već čudite oko tih svih stvari, probajte se dogovoriti unutar vladajuće koalicije šta je pravo a šta krivo i kako pomoći a ne odmagati ljudima koji su tamo radili i nažalost na kraju ostali bez ičega. Znači nemojte samo govoriti nego unutar vladajuće koalicije možete i djelovati. Evo pitajte ministricu Dalić zbog čega je 2011. to napravila da se mora i preostali udio prodati tom drugom poduzeću. Hvala lijepa. **Opačić, Milanka Kolega Maras, rekli ste ovdje brojne laži i da ste odvjetnik zaista bih vas uzeo da me branite jer toliko ste laži izrekli, 2005. ja nisam bio ni u jednoj, nisam bio stran članke. Što se tiče privatizacije počela je 2005., 2006. je donesena, tj. 2007. ja sam dao kaznenu prijavu protiv Gradska vlast u Sinju na kojoj je bio SDP, također donijeli su zaključak gradskog vijeća da se dionice predaju gdje se trebaju predati i sada je taj vlasnik …/Govornik se ne razumije./… ja sam davao kaznene prijave, tražio izvanredna vijeća kao nezavisni vijećnik 2009. kada sam došao kao gradski vijećnik. 2005. nisam bio član HDZ-a, to je znači laž, notorna laž, izmišljotina Gordana Marasa jer zaista, to je laž. Drugo, ja sam prozvao ovdje svoje ministre, gospodina Orepića i gospodina Šprlju da poduzmu određene mjere po pitanju pravosuđa tih radnika, da poduzme gospodin Šprlje, znači što se tiče pravosuđa. A što se tiče ovoga dijela MUP-a da izvide sve što treba napraviti da učini zbog monopola da to napravi ministar Orepić ako ste slušali. Ne znam jeste li vi to imali snage u svojoj Vladi ili ste bili dosta iznimno hrabri u svim tim svojim govorima, svojim govorima, svojim zaštitama. Ja osobno još jednom i pozivam i osobno ću dignut kaznenu prijavu. Ja sam digao kaznenu prijavu za ovo sve, osobno. Osobno sam suđen za …/Govornik se ne razumije./… zaštitu, osobno su se gore stvari događale i za vrime oko tog prijevoza i vrime SDP-ove Vlade. Osim kad su štrajkali, kad ste bili u oporbi što bi vaš određeni zastupnik došao, dao potporu, pa kad su došli na vlast nisu ništa poduzeli. Sad je proliveno mliko. Proliveno mliko ne možeš skupit.

Hvala lijepo. Kolega Bulj, ja sam se javio na onaj prvi dio vaše rasprave gdje ste utvrdili da je kolega Maras sve točno i stručno danas izložio. To nije istina, jer iznio je niz neistina i to već ponavlja jedno duže vrijeme, a tiče se tehničkih pregleda novih vozila. ne bi govorio to što govori. Tehnički pregled prvog vozila ide 24 mjeseca nakon prvog formalnog pregleda na koje morate platiti neke stvari, neke naknade ali ne prelazite tehnički pregled i ne dajete i ne plaćate naknadu za tehnički pregled, a negdje se automobil valjda mora registrirati. Ili bi gospodin Maras uzeo probne tablice i vozio bi se njima valjda dok bude njegova volja i dok on misli da to treba činiti. Za to postoje stanice, a postoji i policija ili policijske uprave gdje se to zavodi. Ili biste vi došli na tehnički u smislu ono ja sam Gordan Maras, imam probne tablice, kupio sam novi auto, izvolite me sada pratiti po cijeloj Hrvatskoj bez da ima uopće ikakve registracije o tome da li je to moje vozilo, da li ono odgovara šasijom, da li je, plaćena su davanja na njega itd. On to cijelo vrijeme tvrdi. Ovo nije prvi put da je on to danas utvrdio. Znači za nova vozila ima onaj formalni pregled gdje se moraju platiti, znači godišnja naknada za ceste. Morate platiti policu obaveznog osiguranja, morate platiti naknadu za okoliš, morate platiti biljege i morate dobiti prometnu i obrazac morate platiti. To je činjenica i to je unificiran proces i svagdje je jednak. I sad slušamo da i novo vozilo mora proći tehnički pregled. To nije istina gospodin Maras, a to niste rekli prvi puta, već to ste rekli nekoliko puta. Nema naknade za tehnički pregled, jer …/Upadica Opačić: Kolega Borić, ali ja vas lijepo molim replika je bila na kolegu Bulja, a ne na kolegu Marasa./… **Borić, Josip (HDZ)** Ali on je rekao u svojoj raspravi da je kolega Maras sve točno objasnio. Ja ispravljam neistine koje izgovori. Evo samo sam to imao potrebu reći s obzirom da su oni sami utvrdili da njihov predsjednik ništa ne zna i ništa ne nudi. Mislim da je tu više-manje sve rečeno. Hvala lijepo. **Opačić, Milanka (SDP)** Da, zahvaljujući ovakvom ponašanju imamo povredu Poslovnika. Zastupnik Gordan Maras. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Znači gospodin Borić je prekršio 238. članak Poslovnika i nije dobio repliku na temelju mog izlaganja nego Buljevog izlaganja, a čovjek je ne samo govorom prekršio Poslovnik nego i gestikulacijom pokazivajući ovako prstom prema meni znači da ne bude zabune kom repliciram. Znači čovjek ako je htio mogao se javiti i meni replicirati, ali ne na ovaj način iskoristiti. Ja ću sad čekati da se javi ne znam kog još imamo iza. Možda državni tajnik i onda ću odgovarati gospodinu Boriću. Znači gospodine Borić dajte se malo skoncentrirajte! Znam da u vama imate taj žar te rasprave koje su meni jako drage, jer ja volim sa vama raspravljati ali morate se meni javiti a ne Bulju. Hvala lijepo. Još jedna povreda Poslovnika. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Članak 238. također jer kolega Maras zna da sam ja odgovorio na repliku kolegi Miri Bulju koji je u uvodnom svom izlaganju rekao i objasnio da je gospodin Maras stručno danas objasnio sve probleme koji se tiču hrvatskih vozača i vozila. A ja sam imao potrebu ispraviti neistinu koju on ponavlja već nekoliko puta da nova vozila trebaju ići na tehnički pregled i da plaćaju tehnički pregled što nije istina. Kad izvadimo onu naknadu za tehnički pregled ona ne postoji kod prvog vozila i plaća se 24 mjeseca nakon prve formalne … **Opačić, Milanka (SDP)** Ja vas lijepo molim, ovo nije više povreda Poslovnika. Ponovno ulazite u odgovore kolegi Marasu. Žao mi je što niste bili ranije. Mogli ste iskoristiti puno replika prije da odgovorite sve ovo što ste sada rekli. Ja vas molim kolega Bulj imate li vi odgovor na repliku? Kolega Borić, pa ja sam kazao tu u više navrata da je jedan od boljih ministara i kolega Maras od devedesetih i to je dokazao i zato i mijenjamo u kontinuitetu ove zakone. Zbog toga sve što je rekao, ali je imao prostora i vremena da mijenja zakone. Očito nije ja bih volio da se uređena država i zaista ne vidim niti jedan razlog zbog čega, sve što je kazao kolega Maras nije napravio u mandatu od 4 godine kada je bio ministar i nisam čuo taj glas. Meni je to žao, ja bih volio da je, ali nije. I nadam se da će on i dalje raditi i upozoravati iz oporbe ove stvari. Ali jednog dana ako dođe na vlast i nadam se da neće raditi isto kao što je bio kad je bio već na vlasti kao ministar, da će raditi ovo kao što sad govori iz klupa kao oporba. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Uvaženi kolega Bulj, evo drago mi je da se na kraju današnje rasprave približavamo jednom odgovoru na jedno od ključnih problema u hrvatskom cestovnom prijevozu, a to je pitanje Centra za vozila. Drago mi je da ste pokazali volju da ovo pitanje pobliže proučite i poduzmete odgovarajuće korake zajedno sa mnom kojima ću se rado pridružiti. Recimo zanimljivo je pitanje na koji način je Centar za vozila otkupio udjele u vlasništvu tvrtke Soboli. Evo to bi recimo bilo zanimljivo pitanje koje bi također trebalo istražiti. A inače nastavno na vašu primjedbu o zaštiti radnika dopustite mi da na trenutak putem mene kao medija govori jedna majka jednoga vozača kojemu je tijekom ove današnje rasprave napisala. Moje dvoje djece je otišlo u inozemstvo, a kod kuće su ostali samo unuci. Zar to nije bolno? Zar nije žalosno ne poduzeti ništa da se naši vozači zadrže, a istovremeno davati kvote za uvoz radnika, stranih radnika, nije li to monstruozno? Znači mi čujemo glas naroda, ako ga ne čuju oni koji donose zakone i doista se moramo zapitati, zbog čega je potrebno uvoziti 300 vozača iz stranih zemalja? Pa zar mi u Hrvatskoj nemamo dovoljno vozača? Pa zar je to sada takva jedna znanost da moramo uvoziti kao da su ne znam atomski fizičari uvoziti pokraj zdravih i živih vozača koji žele raditi, koji znaju raditi, mi moramo uvoziti strane radnike? Što će se dešavati sljedeće godine ako se nastavi na ovakav način? Hoće li se kvote dalje povećavati? Hoćemo li uopće imati hrvatskih vozača u Hrvatskoj? Hvala lijepo. **Opačić, Kolega Bunjac i u prvome dijelu kada ste vi govorili ja sam se složio s vama. … nego vi ste agresivno u svojoj replici išli govoriti kao začuđujuće. Ne moramo svi sve znati, ali je činjenica ono što sam rekao da ću još jednom uputiti dopis ministru i oko Tvrtke Soboli jel to sam vidio, znači provjerio sam naknadno i oko svih ostalih tih monopolističkih pogodovanja Centru za vozila koji je na štetu javnog interesa zbog toga što nije otvoreno tržište, nije liberalizirano već ako je centar i sami način funkcioniranja cijelog procesa tehničkih pregleda i svega s čime se bavi Centar za vozila jer je vidljivo da su milijuna godišnje, desetine milijuna dobiti. To su činjenice, ali je činjenica da je ovo obaveza i Državnog odvjetništva i USKOK-a, MUP-a, a kao cijele Vlade a poglavito Ministarstva prometa. Ja ću to od njih javno zahtijevati, pisat ću službeno sa potvrdom … to sve što ste vi kazali, što sam poslije ja doznao i drugi su spominjali da se to javno istraži jel ne može to ostati samo na našim govorima. Ostane li to samo na našim govorima da mi nismo ništa napravili, ponovit ćemo to i kod sljedećih izmjena zakona ili kod sljedećih izvješća. Ovdje moramo zajedno tu se slažem, ustrajati na ovome pa da se sada zna i malo prije spominjano da je proliveno mliko, ali što se da spasiti da se spasi, da se zaštiti javni interes ispred tih privatnih interesa, ali očito su ovdje evidentni kada samo sada pogledamo kroz Internet i to zaista trebamo biti složni. A institucije i MUP

Hvala lijepa. Kolega Bulj, ja ću vas ispraviti u izričaju jel vi koristite pojam monopola. Evo svi smo već i u školi učili da je monopol neprihvatljiv kao takav i mi se borimo protiv toga, sva zakonska rješenja ne dozvoljavaju monopol. Sada imamo malo novija rješenja, imamo regulirane djelatnosti gdje pod nazivnikom štićenja interesa države i to omogućava se upravo nešto što bi nekad davno nazvali monopol. Pa onda imamo drugi institut to je ovlaštenik prava, pa onda znači isto tako nije to monopol nego smo samo dali nekom dali pravo da provodi nešto što bi nekad davno rekli da je monopol. A onda imamo i treću, a to je kada država daje potporu, pa evo npr. ako govorimo o prijevozu učenika i ako možete promotriti različita razdoblja, da kada država daje potporu onda cijene prijevoza porastu, to je onako ja bih rekao jedan fenomen kojega imamo u Hrvatskoj … svakako bi možda trebalo istražiti. Pa evo preporučamo uz podršku vašem nastojanju da se istraži svi kvazi monopolistički ili ovo što sam naveo takva događanja da možda i ovo postane jedan sastavni dio razmatranja kakva smo mi Hrvatska i kako postupamo prema prvenstveno javnom novcu i onda s druge strane novcu naših građana. **Opačić, Šta kazati, monopol kod prijevoza učenika, dobro ste primijetili da u većini lokalnih samouprava gdje subvencionira država svojim dijelom, dijelom lokalne samouprave, zavisno to je trebalo biti besplatno, ali se uvijek cijene podignu i naravno da je to monopol, država daje nekome i to je monopolistički. Naravno u nas u Hrvatskoj evo vidimo u cestovnom prijevozu što što se događa kod tehničkog i tako, da imamo monopol. Za protupožarnu zaštitu, zatvoriti običan objekat monopol je. Znači jedna pravna osoba ima pravo dati ukoliko ima informaciju i tako u svemu monopol. … je tako postao bogat čovjek. Daj na tržište svojom sposobnošću, svojom cijenom, svojom kvalitetom liberaliziraj tržište i bit će sve o.k. a monopolom, naravno da je tu onda očito bila uključena politika od same privatizacije, znači političari vrh, krema, ne govorim ja o običnim članovima, ljudima s jedne, druge, treće stranke ili nebitno u centru. Znači delegirala je politika određene skupine ljudi koje su dobile monopol i koje mogu raditi što god hoće i imaju ogromnu dobit na štetu javnog i državnog interesa. I zaista u ovoj prijavi koju je on tražio, zaista ću to i napisati ili ću je dati javno ne samo

Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Kolegice i kolege zastupnici. Na kraju ove rasprave, nekoliko stvari samo je po meni bitno ovdje apostrofirati, a to je da podržavamo to da se zakoni mijenjaju tako da se sigurnost na cestama bude što veća i što više razine i na neki način budemo sigurniji u to da oni koji se bave tom industrijom da prevoze sigurno i putnike i robu i sa te strane možemo podržati izmjene ovog zakona. Ali ono što ne podržavamo je to da Vlada RH ne radi previše odnosno gotovo pa ništa na tome da pomogne prijevoznicima, da li oni bili na cesti, da li oni bili na moru svejedno je. Znači sa te strane treba veće napore usmjeriti u to da se rješavaju problemi, da ljudi se lakše zapošljavaju, da lakše dolaze do radnika, da se smanjuju trošarine na prijevozna sredstva koja su se nažalost sa početkom ove godine povećale. Da se ljudima razmisli o vraćanju beneficiranog radnog staža, da se smanji, i opet ću sada reći još jednom čudi me zbilja neinformiranost gospode iz HDZ-a da oni ne znaju da ljudi moraju napraviti tehnički pregled nakon šta kupe novo vozilo. Znači u Hrvatskoj ljudi misle u HDZ-u da je vozilo neispravno nakon što ga kupite novoga u prodavaonici koncesinaru i odmah morate otići na tehnički pregled. To je ono o čemu mi ovdje govorimo. Znači smanjiti broj preventivnih prijedloga i odnosno razrijediti, ne smanjiti, nego razrijediti, ne mora biti na način na koji je to bilo definirano prije 10 ili 15 ili 20 godina, može se razrijediti broj preventivnih i obveznih tehničkih pregleda, nema razloga da novo vozilo nakon što ga kupite odmah morate ići na tehnički pregled. I sa te strane, evo to su neke stvari koje bi recimo ministarstvo moglo reagirati primjerice i Ministarstvo unutarnjih poslova, kolega Bulj je rekao da će kontaktirati ministra Orepića. Ja mislim da u Hrvatskoj nije potrebno nakon šta kupite novo vozilo odmah ići na tehnički pregled, bez obzira i pogotovo što zato šta nakon toga 24 mjeseca ne morate ići. Ali u slučaju da ste prodali automobil za 6 mjeseci ili za godinu dana morate opet ići na tehnički pregled i onda ići svake godine. Znači ima jako puno nelogičnosti, naši ljudi plaćaju tu cijenu nelogičnosti i tu se ništa ne mijenja. I pozivamo Ministarstvo prometa i Ministarstvo unutarnjih poslova koji su zaduženi za provedbu ovih zakona da te nelogičnosti otklone. Znači nema potrebe, još jednom ću reći da ljudi nakon što kupe novi automobil odmah sa njim obave tehnički pregled. I to je ono šta bi trebalo, s čime bi se trebalo baviti i što bi trebalo zainteresirati ljude koji se bave ovim područjem. Onda će biti i manje troškova i za one koji se bave cestovnim prijevozom, onda će biti konkurentniji, onda će moći zaposliti više radnika, onda će moći na neki način ispoštovati zakonske odredbe koje dosta često objektivno ne mogu ispoštovati zbog toga što niti ima radnika, niti oni mogu to isplatiti s obzirom na cijene koje se kreću na tržištu. I sa te strane ja molim da Ministarstvo rješava u budućnosti probleme u nastajanju, znači uzroke problema a ne da rješava posljedice koje nažalost nekada mogu biti i tragične. U Njemačku, u Italiju, u Austriju naši ljudi bježe raditi van a nažalost nema ih tko zamijeniti u RH i tu smo dosta striktni i što se tiče kvota koje bi mogle omogućiti ljudima da u tvrtkama zapošljavaju lakše ljude i na neki način budu konkurentniji i ne iscrpljuju nekada ljude sa ovih 300 sati mjesečnog rada ili određenim brojem kilometara. Samo treba, rekao sam još jednom rješavati probleme u nastajanju. I zato kažem još jednom Klub zastupnika SDP-a će podržati ovaj zakon ali apeliramo na ministarstvo da se u budućnosti više posveti rješavanju uzroka nego sankcioniranju posljedica koje nažalost nekada mogu biti i tragične. Hvala lijepo. **Opačić, Milanka (SDP)** Hvala vam lijepo. Završili smo sa raspravama. I molila bih završno državnog tajnika u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture gospodina Tomislava Mihotića da uzme završnu riječ. osvrnuti ću se na par stvari koje se odnose na ovaj zakon jer dobar dio rasprave bio je vezan za stvari koje se odnose na Zakon o sigurnosti prometa. To je npr. vezano za alkohol, za brzinu, za kazne koje su spominjane da ih treba na drukčiji način regulirati. Za homologaciju, za registraciju, za tehnički pregled vozila. Taj zakon je u ingerenciji MUP-a i on će vrlo brzo doći sa svojim izmjenama i dopunama pred Sabor tako da će biti prilika raspravljati o tim stvarima. Inače što se tiče prekršajnih kaznih o kojima je bio jedan dobar dio komentara, visina novčane kazne u prijedlogu zakona određene su i usklađene na temelju zajedničkog dogovora i sindikata i Udruge prijevoznika i ostalih faktora koji su u tome sudjelovali kao gospodarske i obrtničke komore. I oni su u principu manji od onoga što je bilo do sada u zakonu za iste prekršaje. Prema tome, nisu se stvorili nepovoljniji uvjeti za vozače a još manje za poslodavce. Zatim što se tiče inspekcijskog nadzora, inspekcijski nadzor temeljem ovog zakona dan je u ruke inspektorima cestovnog prometa i cesta Ministarstva mora, prometa i infrastrukture pogotovo u domeni tahografa. Osim Ministarstva i njegovih inspektora nadležnost nad provođenjem ovog zakona imaju i inspektori i policijski službenici u okviru svog nadzora nad sigurnošću cestovnog prometa. Također vezano za tahografe i sve radnje koje se odnose za proizvodnju i kontrolu tahografa AKD koji je preuzeo taj posao dobio ga je temeljem javnog natječaja. Prema tome u ovom slučaju ne stoje primjedbe vezane za monopol. A centar za vozila nije u ingerenciji ovog ministarstva prema tome te komentare i ta pitanja ne mogu komentirati. mislim da je to osnovno što se tiče stvari koje su se odnosile na sam zakon. Inače sam zakon normalno ide u smjeru s jedne strane i zaštite radnika i suprotstavlja se iskorištavanju radnika, a s druge strane izuzetno značajan vezan za sigurnost prometa. Jer umor koji nastupa neprimjerenom dužinom obavljanja posla sami znate kakve posljedice u konačnosti ima. Prema tome, sve je išlo u sankcioniranju takve mogućnosti i takvih posljedica. Zahvaljujem.

lijepa gospođo potpredsjednice, kolegice i kolege